uspješno predložene zakone. Hvala lijepa. /Pljesak./ Prelazimo na sedamnaestu točku dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o vodama. o vodama. Vode vole tišinu, molim vas! Prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 489. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, zastupnik Dragutin Lesar, zastupnik Goran Marić i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Krmek, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite.

Prije svega želim zahvaliti svim saborskim zastupnicima koji su dali svoj doprinos u raspravi oko ovoga zakona koji je bio u vašem uvaženom Domu u prvom čitanju i želim reći da je velik dio vaših primjedbi, primjedbi, poboljšica inkorporiran u ovaj tekst zakona. Ono što želim na početku još posebno dodati to je da se oko ovog teksta zakona provela široka javna rasprava, pa u uvodu želim istaći da smo imali konzultacije oko ovoga zakona sa udrugom županija, sa udrugom gradova i općina, sa GSV-om koji je podržao ovaj tekst zakona. Isto tako smo imali i ovaj tekst zakona na Nacionalnom vijeću za vode. Sa njima smo, oko njega smo raspravljali i sa udrugama za zaštitu okoliša i isto tako sa komunalnim poduzećima i sa gospodarstvom, Hrvatskom gospodarskom komorom i sa svima onima koji su imali za to potrebe. Želim reći isto tako da je tekst zakona bio na webu resornog ministarstva i da su svi građani mogli, znači dati svoje zamjerke na ovaj tekst zakona. Ono što na početku želim reći da se ovim zakonom u potpunosti usklađujemo sa okvirnom direktivom o vodama Europske unije i sa drugih devet direktiva koje su nadležne za pitanja voda, odnosno vodno-gospodarskih aktivnosti. Mislim da je jako bitno u uvodu reći, znači da implementacija znači ovih direktiva u konačnici će koštati negdje oko 53 milijarde kuna i normalno to nam je temelj i osnov da dio novaca dobijemo iz Europske unije. Na početku želim isto tako dodati šta ćemo definirati ovim tekstom zakona. To je prije svega pravni status voda, vodnog dobra, vodnih građevina, isto tako uređenje vodnih područja, donošenje plana upravljanja vodnim područjima i drugih planova koji su nadležni za upravljanje vodama. Ovim zakonom ćemo definirati zaštitu voda i vodnoga okoliša, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i upravljanje rizicima od štetnog djelovanja voda. Isto tako ćemo definirati vrste i sadržaj vodopravnih akata, definirat ćemo i sve vrste koncesija. Ovdje smo definirali koje su to institucije koje su nadležne za upravljanje vodama. Ovdje smo preuzeli iz Zakona o komunalnom gospodarstvu djelatnost javne vodoopskrbe, odnosno odvodnje otpadnih voda. Isto tako smo definirali i rokove za donošenje podzakonskih akata i sva druga pitanja koja su bitna za upravljanje vodama. Cilj ovog zakona je osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, isto tako i gospodarstva i isto tako zaštita ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda. I ono što je najbitnije od svega, znači postizanje i očuvanje dobrog stanja voda, radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih eko sustava. Ono što na početku želim posebno reći, znači da smo ovim zakonom zaštitili vodne resurse. Znači nitko ne može doći u poziciju da dođe u vlasništvo vodnih resursa. I ovdje želim također posebno istaći, znači da smo i za sva izvorišta, ono što je najbitnije od svega, znači i za površinske, i za podzemne vode smo definirali zone, znači jedna područja oko izvorišta koje će imati status vodnog dobra ili javnog vodnog dobra i na taj način smo onemogućili ono što se događalo do sada, a to je da pojedinci kupuju zemljišta na kojem se nalaze izvori i kasnije direktno dobivaju koncesije, i na taj način dolaze u posjed posjed ovih vodnih resursa. Na ovaj način će država znači imati pravo prvootkupa, znači svatko onaj tko je vlasnik zemljišta će morati zemljište u određenom opsegu koje se nalazi oko izvorišta će morati ponuditi državi da to ona otkupi. Ono što želim još posebno dodati, to je kod planova upravljanja vodama. Ovdje imamo savjet vodnog područja. Znači na svakom vodnom području će biti savjet vodnog područja u koji će biti uključeni županije, gradovi, općine, gospodarstvo sa tog vodnog područja, svi građani normalno će moći preko svojih udruga isto tako davati prijedloge šta je bitno i šta je od interesa za njih da se radi na tom vodnom području. Znači nakon tako dobivenih podataka će se ići na izradu planova po vodnim područjima. U konačnici će taj plan vodnog područja donijeti Vlada RH na period od 6 godina. Ovdje je isto tako strogo definirano kako i na koji način će se početi sa izradom ovih planova, sve usklađeno sa EU direktivama. Ovdje još želim dodati da što se tiče ovog dijela koji se odnosi na javnu vodoopskrbu, odnosno odvodnju otpadnih voda. Ovaj dio koji je uzet iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, mi smo ovdje dodatno zaštitili vodovodnu, odnosno kanalizacijsku mrežu i to na način da je to postalo javno dobro u javnoj uporabi. Na taj način više nitko ne može doći u posjed vodovodne i kanalizacijske mreže. Dosad smo imali nekoliko možemo tako kazati događaja, kada su komunalna poduzeća otišla u stečaj i tada smo morali nalaziti raznorazne načine, znači da se vodovodna, odnosno kanalizacijska mreža izuzme iz stečajne mase. Na ovaj način znači smo potpuno zaštitili javna dobra u javnoj uporabi, odnosno vodoopskrbu, odnosno kanalizacijsku mrežu. Ovdje je bitno dodati isto tako da kod određivanja cijena vodnih usluga, odnosno to je i sad u nadležnosti gradova i općina, znači onih koji su suvlasnici komunalnih poduzeća, odnosno vlasnici. ovdje je propisana obveza da će svako komunalno poduzeće kada donosi odluku o cijeni vodnih usluga, možemo to kazati cijeni vode i odvodnje otpadnih voda, će morati dostaviti taj akt neovisnom regulatoru vodnih usluga, a to je Vijeće za vodne usluge koje će imati mogućnosti da taj akt stavi izvan snage, ukoliko nije usklađen sa uredbom koji donosi Vlada, a koja će točno reći šta se može nalaziti u strukturi strukturi cijene vodne usluge. Ovdje želim reći i ovdje smo jasno naveli znači da u strukturi te cijene vodne usluge ne može biti neracionalnost komunalnih poduzeća, posebice u dijelu znači koje oni imaju na lokalnim mrežama. Znači to se ne može, nakon što se donese ovaj zakon, neće moći ići na teret građana, jer će jednostavno biti strogo propisan način i model znači šta može biti unutar te cijene vodnih usluga, tko je donosi, kako je donosi i ako to ne bude bilo tako znači Vijeće za vodne usluge će moći ovaj akt staviti izvan snage. Ovdje bih još želio dodati da smo ovim zakonom posebice definirali znači što ulazi u nacionalni vodni sektor, šta ulazi u regionalni, a šta u lokalni vodni sektor. To je sukladno EU direktivama, znači mi smo ovdje što se tiče nacionalnog vodnog sektora tu smo rekli da su to pitanja zaštite od štetnog djelovanja voda, odnosno obrane od poplava. Isto tako smo definirali da je to i u dijelu zaštite voda, korištenja voda. Ono što će se nalaziti u nadležnosti područne, odnosno regionalne samouprave to su sustavi detaljne melioracijske odvodnje, odnosno to su kanali 3. i 4. reda, no međutim, ovdje je bitno reći da će osim nadležnosti znači za taj sustav odvodnje za sustave navodnjavanja za koje će biti nadležne jedinice područne samouprave, one će imati mogućnosti znači i dobiti naknade koje su bile dosad prihod države. one će imati mogućnost da raspišu te naknade, imat će isto tako mogućnost i da odrede njihovu namjenu što je isto tako definirano ovim tekstom zakona. Isto tako smo znači i u područje

Ono što još bih htio dodati to je znači da smo ovdje definirali i institucije koje će se baviti svim pitanjima koja su bitna za djelatnosti vodnoga gospodarstva. To su prije svega "Hrvatske vode", koje su ovdje određene, zapravo kojima je dana namjena u ovom zakonu da brinu o sustavu obrane od poplava. To je državni plan za zaštitu poplava. Isto tako su nadležne znači i za izdavanje vodopravnih akata i ono što je najbitnije od svega, znači za vodni nadzor za sva pitanja koja su bitna za vodno gospodarstvo. Ovdje također imamo i Nacionalno vijeće za vode, također je definirana njegova uloga i isto tako imamo i Znanstvenu instituciju za vode koja će se baviti znači znanstveno-stručnim aktivnostima koja su bitna za vodno gospodarstvo upravo iz razloga što smo mi država bogata vodom, bogata vodnim resursima i evo ovim zakonom ćemo isto tako definirati i jednu instituciju koja će se baviti tim vrlo značajnim pitanjima. Ovdje želim još posebno dodati da će temeljem ovog zakona država osnovati poduzeće koja će se baviti, znači državnu tvrtku, koja će se baviti izvozom vode u treće zemlje. Zašto je to bitno? Bitno je iz razloga zato što mi kao država dobivamo upite od drugih država između ostalog to je država Izrael i druge države gdje imaju interesa i potrebe za uvoz sirove vode koje bi oni kasnije normalno ukoristili za svoje potrebe u dijelu koji je njima potreban za normalno one potrebe koje određuju njihove države. Upravo iz tog razloga smo se odlučili da će taj posao u ime države raditi državno poduzeće, isto tako kao što se radi i u drugim državama. Znači i država Izrael ima svoje poduzeće koje se sa tim bavi, a cilj nam je da vodu iz naših rijeka, iz ušća gdje se ona ulijeva u more da dovodimo do naših luka i tada balonima koji su veličine negdje između 10 i 15 tisuća metara kubičnih, oni se znači kasnije kače za brodove i voze se u one zemlje koje za to pokažu interes. Moram reći isto tako da smo ovdje imali pitanja znači kako će se to odnositi na naše tvrtke koje se bave sa izvozom vode u bocama za piće? Znači nikakve konkurencije neće biti, one će se i dalje nastaviti baviti poslom kojim su se bavile i dosada, ovdje će se država baviti isključivo ovim poslom o kojem sam sada govorio. Na kraju želim reći isto tako da smo imali i raspravu i kroz saborske odbore. Mi smo na matičnom Odboru za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo prihvatili određene amandmane. Mislim da će nešto o tome reći i predsjednik matičnog odbora. Isto tako smo imali i prijedloge amandmana Odbora za zakonodavstvo koje smo također prihvatili i ovdje bih želio isto tako kazati da će i Vlada imati sutra jedan amandman o kojem će normalno Sabor dobiti izvješće na vrijeme. Evo toliko za uvod, zahvaljujem. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, pardon imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Gospodine državni tajniče rekli ste da je o prijedlogu zakona provedena široka javna rasprava i stavili ste točku. Vi ste državni tajnik i ovdje predstavljate Vladu RH i trebali ste reći da ste s ovim zakonom pred Sabor došli bez suglasnosti socijalnog partnera, od strane sindikata, bez suglasnosti svih članova Gospodarsko-socijalnog vijeća je nakon skidanja s dnevnog reda i konačnog odlučivanja sindikati nisu dali suglasnost na ovaj prijedlog zakona jer ste ih isključili iz svih stručnih razgovora kao nažalost i pojedini odbori Hrvatskog sabora. Niste proveli široku javnu raspravu, niste došli sa suglasjem socijalnih partnera i zato vam je zakon ne za podržati.

Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora na svojoj 23. sjednici održanoj 8. prosinca 2009. godine, raspravio je prijedlog Zakona o vodama s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 3. prosinca 2009. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 88. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravu o navedenom prijedlogu zakona proveo u svojstvu matičnog radnog tijela te se nije protivio prijedlogu predlagatelja o primjeni hitnog postupka o njegovom donošenju. Predstavnik predlagatelja u uvodnom izlaganju je istaknuo da se Zakon o vodama donosi zbog usklađivanja propisa vodnog gospodarstva s okvirnom Direktivom o vodama, ali i Strategijom upravljanja vodama. Također je istaknuo da se u ovaj prijedlog uvrštene primjedbe i amandmani koji su izneseni tijekom rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o vodama, koji je predlagatelj povukao iz procedure iz rujna ove godine. Članovi odbora upoznati su pisanim mišljenjima koje su na Prijedlog Zakona o vodama s Konačnim prijedlogom zakona dostavili Gospodarsko-interesno udruženje proizvođača pića Hrvatske i Hrvatska udruga poslodavaca. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja članovi odbora su u raspravi ocijenili kako će se ovim zakonom ostvariti opći ciljevi upravljanja vodama, te da treba podržati njegovo donošenje. Međutim, u raspravi koja je uslijedila, neki članovi odbora ocijenili su opravdanim primjedbu na članak 89. koji je iznijelo Gospodarsko-interesno udruženje proizvođača pića Hrvatske, a odnosi se na zahvaćanje vode u izvornom obliku u količini većoj od 3,5 milijuna prostornih metara godišnje radi njene prodaje na tržištima drugih zemalja. Naime, neki članovi odbora drže kako je upitno da se ta djelatnost proglasi od interesa za Republiku Hrvatsku da se izuzme od ishođenja i plaćanja koncesije, te da postoji bojazan od nekontrolirane prodaje nacionalnog blaga. Ova bi odredba također mogla dovesti u nepovoljan položaj domaće proizvođače koji za crpljenje vode za domaće tržište moraju sklopiti ugovor o koncesiji i plaćati koncesijsku naknadu. U daljnjoj raspravi nadaje je izraženo kako je upitna odredba stavka 3. članka 199. po kojoj kriteriji za uspostavljanje uslužnog područja isporuka vode, namijenjenoj ljudskoj potrošnji od najmanje 2 milijuna prostornih metara. Naime, primjenom ovog kriterija mnoga će mala komunalan poduzeća na područjima jedinica lokalne samouprave gdje se gradila i godinama uspješno održavala vodovodna mreža doprinosom stanovništva, ostati bez licence za obavljanje toga posla na svom području. U raspravi posebna je pozornost skrenuta na odredbe navedenog zakona koje se odnose na obranu od poplava. Izražena je bojazan da će povjeravanje poslova preventive redovne i izvanredne obrane od poplava koji će se ustupiti ponuditelju na branjenom području primjenom propisa o javnoj nabavi, ostaviti bez posla dosadašnje dobre izvođače na branjenim područjima u jedinicama lokalne samouprave, tim više što sredstva prikupljena s osnova ovog zakona idu direktno u državni proračun, a ne više kao prije Hrvatskim vodama. Iako od strane predstavnika predlagatelja izneseno da će onaj ponuditelj koji će dobiti licencu za obavljanje poslova gospodarskog i tehničkog održavanja a u cilju zaštite od poplava morati zaposliti 85% ljudi sa obranjenog područja ipak je iznesena sumnja u transparentnost, licenciranje i kontrole zapošljavanja navedenog broja ljudi sa obranjenog područja. U daljnjoj raspravi predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca i član odbora obrazlažući dostavljane pisane primjedbe HUP-a istaknuo je oko nekih primjedaba postignut dogovor s predlagateljem te je predloženo da iste odbor podrži i podnese kao amandmana na navedeni zakon. To se odnosi na izdavanje potvrde o suglasnosti o posebnim uvjetima priključenja u roku od 30 dana, te na skraćivanje roka za donošenje provedbenog propisa kojim se propisuje najniža osnovna cijena vodnih usluga i vrste troškova koje cijena vodnih usluga pokriva. Na kraju rasprave iznesen je prijedlog da prihvaćajući iznesene primjedbe i prijedloge Hrvatske udruge poslodavaca s kojima se složio i predstavnik predlagatelja odbor je podnesao određeni broj amandmana na navedeni zakon. Na temelju provedene rasprave Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora jednoglasno je sa 10 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o vodama u sljedećim amandmane. 1. na članak 162. dodaje se stavak 4. koji glasi: "isporučitelj vodne usluge dužan je u roku od 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, osim ako propisima o prostornom uređenju i gradnji nije propisan kraći rok izdati potvrdu iz stavka 1. ovog članka ili odbiti zahtjev za izdavanje potvrde", te na članak 246. u stavku 1. točka 14. iza riječi: " u roku", riječi: "dvije godine", zamjenjuju se sa riječima: "6 mjeseci".

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Na samom početku izlaganja o Konačnom prijedlogu Zakona o vodama želim reći da će Klub zastupnika i zastupnica SDP-a valjda po načelu treća sreća podržati ovaj prijedlog zakona. Na samom početku rasprave želim naglasiti kako je ovaj prijedlog zakona dojmljivo poboljšan u odnosu na dokument o kojem smo raspravljali prije godinu dana, a znatno je bolji i od prijedloga zakona koji se ovog ljeta dosta dugo pacao u saborskoj proceduri da bi na kraju bio povučen i to prije nego što je plenarno raspravljen. U klubu SDP-a izražavamo zadovoljstvo što je predlagatelj u ovom prijedlogu zakona uvažio mnoge primjedbe i sugestije koje klub SDP-a iznio prilikom rasprave o prvoj varijanti zakona, ali i mnoge primjedbe naših zastupnika i zastupnica koje su izrečene prilikom rasprava o drugoj varijanti zakona na odborima tijekom ovog proljeća ili ljeta. To se odnosi na sljedeće slabe točke ili slijepe pjege prethodnih varijanti zakona privatizaciju i liberalizaciju korištenja vodnih resursa, nedovoljno reguliranje pravnog statusa javnog vodnog dobra i vodnih građevina vlasništvo nad komunalnim vodnim građevinama,mogućnost nekontrolirane eksploatacije mineralnih sirovina za održavanje vodnih režima, isključivo s prvenstva interesa zaštite života i zdravlja ljudi i njihove imovine nad interesom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti prilikom izvođenja radova na sustavima obranama od poplava, osnivanje instituta za vode i agencije za regulaciju vodnih usluga, institucije za koje smo u klubu SDP-a ocijenili da bi bile još samo jedno državno tijelo više za ... političkih podobnika, a kakvih u glomaznoj hrvatskoj administraciji već i sada imamo previše. Sada se vidi da smo bili u pravu i da bismo podjelom vodnog kolača između hrvatskih voda resornog ministarstva, Nacionalnog vijeća za vode, Agencije za regulaciju vodnih usluga i Instituta za vodu dobili totalnu konfuziju i kaos u kojem se više ne bi znalo tko pije tko plaća i što bi sigurni smo imali tragične posljedice na zaštitu voda u Hrvatskoj. U narodu je naime dobro poznato da od petljanja pet babica produkt može biti samo kilavo dijete. Na početku želim reći da u klubu SDP-a ipak smatramo da bi članak 7. zakona koji govori o pravnom statusu voda trebalo promijeniti. Zašto? Jer smatramo da pravni status voda u Hrvatskoj treba regulirati kao nacionalno, a ne kao opće dobro. Naime, ukoliko ostavimo definiciju voda kao općeg, a ne nacionalnog dobra mogli bismo otvoriti veliki manipulativni prostor za eventualno zainteresirane strane investitore koji bi se u želji za eksploatacijom naših voda mogli pozivati na odredbu o općem dobru. Kada uzmemo u obzir činjenicu da u Hrvatskoj s vodom ne postupamo kao sa strateškim resursom, a što je vidljivo iz neadekvatnog sustava ili čak nepostojanja sustava postupanja sa otpadnim vodama i stoga da u Hrvatskoj čak 60% stanovništva nema priključak na kanalizaciju koja je osnovni preduvjet za izgradnju sustava za pročišćavanje otpadnih voda, po tome što je izvoz vode iz Hrvatske zanemariv, a kada i postoji voda se izvozi kao sirovina u cisternama i tankovima, a ne kao finalni proizvod u bocama za piče. Iz podataka da u mnogim gradovima u Hrvatskoj gubici iz vodovodne mreže iznose skandaloznih 40% i zabrinjavajuće neobrazovanosti stanovništva u pogledu važnosti zaštite voda. Dakle, kada sve prethodno nabrojane činjenice imamo na umu tada nas odredba prema kojoj su vode opće, a ne nacionalno dobro dodatno treba jako zabrinuti. Naime, treba imati na umu da su mnoge multinacionalne kompanije u stalnoj potrazi za novim i sigurnim načinima laganog ostvarivanja ogromnih extra profita svoje poslovne oko bacile na vodne resurse koje u svom dugoročnom strateškom planiranju sasvim opravdano i lako predvidljivo prepoznaju kao najvažniji strateški resurs 21. stoljeća. Taj je interes multinacionalki za vodne resurse vidljiv na velikom broju primjera iz mnogih država svijeta, a u najvećem broju slučajeva taj je interes na žalost uzrokovao velike probleme. Trebamo li podsjećati na katastrofalne primjere mnogih zemalja južne Amerike gdje su multinacionalke ušle u posjed vodoopskrbnih sustava, a što je uzrokovalo nezapamćeno povećanje cijena vode koja su u rukama samo za profit zainteresiranog kapitala ne doživljava kao temeljno ljudsko pravo. Nije potrebno gledati u daleke zemlje južne Amerike kako bismo vidjeli katastrofalne posljedice privatizacije vodnih resursa ili vodne infrastrukture. Primjera ima i u našem susjedstvu u novim europskim članicama, ali i u cijelom nizu mediteranskih zemalja. I zbog toga iako pozdravljamo odluku predlagatelja koji je poslušao naš zahtjev za onemogućavanje privatizacije vodnih resursa ili vodoopskrbne infrastrukture, iako pozdravljamo odluku predlagatelja da ovim zakonom onemogući citiram prodor privatnog kapitala prema zalihama vode u klubu SDP-a smatramo da bismo trebali podići još jedna zaštitni mehanizam ili instrument, te u članku 7. definirati vodu kao nacionalno, a ne kao opće dobro. Smatramo da ovo naše inzistiranje nije isprazno cjepidlačenje, a u prilog tome treba reći da mnoge vrlo snažne svjetske institucije poput primjerice Svjetske banke vrše pritisak ne bi li se što je moguće veći broj zemalja liberalizirao u smislu pristupa vodnim resursima, odnosno omogućio privatizaciju vodnih resursa. U to sam se uostalom mogla i osobno uvjeriti prije nešto više od mjesec dana kada sam sudjelovala na Konferenciji o vodama koja je održana u Kairu gdje su prisutni predstavnici i predstavnice Svjetske banke prilično otvoreno lobirali za privatizaciju vodnih resursa. U klubu SDP-a smatramo da privatizaciju vodnih resursa u smislu njezinih negativnih učinaka možemo smatrati jednako štetnom kao i onečišćenje vodnih resursa otpadnim vodama bez obzira radi li se o kanalizacijskim ili industrijskim otpadnim vodama, onečišćenjem voda iz poljoprivrede, prodorom slanih voda u slatkovodne izvore i drugim tzv. ekološkim opasnostima. Želim naglasiti da smo u klubu SDP-a i dalje zabrinuti zbog odredbi zakona koji istina sada znatno ograničavaju mogućnost vađenja mineralnih sirovina iz tijela površinskih voda. Zabrinuti smo jer se tim radnjama direktno negativno utječe na stanje eko sustava površinskih voda, pa u tom smislu smatramo da se takve radnje ne bi smjele uopće izvoditi osim u stvarno iznimnim slučajevima. Svima je poznato da su vodeni eko sustavi najugroženiji u Hrvatskoj, a najviše zbog šljunčarenja koja se na žalost ni u ovom prijedlogu zakona direktno ne zabranjuje. Zbog toga nas brine članak 99. koji govori o famoznim radovima održavanja voda, jer nam dosadašnje loše iskustvo govori da su pod radove održavanje trpali svi zahvati u vodotok, pa i vrlo veliki radovi sa značajnim negativnim utjecajem na vodotok i okoliš. Bojimo se da bi i sadašnja znatno razrađenija odredba mogla pogodovati šljunčarenju koje je praksa sa vrlo štetnim učincima na prirodu i okoliš, praksa koja rezultira ranama u vodonosnim slojevima čime se omogućava direktan unos zagađenja u podzemlje. S obzirom na to da i odredbe važećeg zakona nisu dopuštale takvo šljunčarenje, a ono se jako raširilo moramo zaključiti da se to događalo u svesrdnu pomoć državnih struktura koje su žmirile i još uvijek žmire na oba oka na takve nedopuštene prakse. U klubu SDP-a nismo ni malo uvjereni da će se ovim novim zakonom dokinuti takva praksa i to usprkos dobrim namjerama predlagatelja. I ovom prilikom ću podsjetiti na žalostan projekt kojim su Hrvatske vode pod navodnim alibijem obrane od poplava, mjerama tehničkog i gospodarskog održavanja korita Drave i Mure na devet lokacija izvadile oko milijun metara kvadratnih šljunka čime su trajno devastirana iznimno vrijedna staništa. Spomenut ću i radove na tzv. regulaciji potoka Veličanka u parku prirode Papuk od strane izvođača Kamen-ingrada od prije nekih desetak godina, a koje su Hrvatske vode opravdale nužnim za obranu naselja Velika od poplave. Danas Vlado Zec, vlasnik Kamen-ingrada sjedi u zatvoru, a Hrvatske vode prošle su godine vratile potok u prvotno stanje. Koliko je to koštalo ne zna, a vjerojatno se nikada neće ni znati. Prema informacijama koje sam dobila od ovlaštenog sudskog vještaka samo tijekom godine i pol dana na oko 120 vještačenja dokazano je 500 milijuna kuna protupravne eksploatacije mineralnih sirovina. Interesantno je kako nitko prilikom isporuke jeftinog šljunka i pijeska nema obavezu dokazivanja porijekla isporučenog materijala što samo po sebi otvara mogućnost isporuke svega i svačega, a najčešće nelegalno iskopanog ili miniranog. Zbog svega što se danas zna o ilegalnom šljunčarenju i pljački hrvatskog mineralnog bogatstva, te trajnoj i nepovratnoj devastaciji vode i okoliša možemo se samo čuditi da USKOK kao u slučaju HAC-a već nije počeo istraživati sumnje barem na utaju poreza, neplaćanje koncesija, te nelegalnu prodaju šljunka na tržištu. Na žalost, to nisu jedini primjeri takvog katastrofalnog postupanja Hrvatskih voda, a nedavno su se mnogi korisnici i korisnice interneta uz pomoć vrlo uznemirujuće prezentacije mogli i mogle informirati o mnogim sličnim radnjama Hrvatskih voda koje se financiraju iz tzv. slivnih naknada, a koje navodno služe za obranu od poplava, a u stvari su ili su barem često alibi za nezakonitu eksploataciju iznimno vrijednog šljunka ili pak alibi kojim se opravdava samo postojanje Hrvatskih voda. Činjenica jest da kanaliziranje voda, vađenje šljunka i mineralnih sirovina iz prirodnih korita rijeka otvara rane u vodonosniku, pogubno djeluje na ravnotežu ne samo vodnih eko sustava, no i svih okolnih, a posebice šumskih eko sustava na što će prema informacijama s kojima raspolažem uskoro upozoriti iznimno ozbiljna znanstvena studija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zbog višegodišnjeg nerada i pljački mineralnih sirovina klub SDP-a može samo zaključiti da ne postoji stvarna politička volja da se učinkovitom inspekcijom zaustave različiti sumnjivi koncesionari i oni koji ilegalno vade šljunak i pijesak, da ne postoji volja za provedbu temeljitih i beskompromisnih istraga, te novčano i zatvorsko sankcioniranje zločina koji se nepropisnim iskorištavanjem rudnog bogatstva nanosi okolišu, lokalnom stanovništvu i nacionalnoj ekonomiji. Bojimo se stoga da ne možemo s optimizmom gledati u budućnost, pa i danas moramo ponoviti da se država prema vodi ponaša maćehinski, a bojimo se da će se taj maćehinski odnos prema vodi nastaviti u budućnosti i to usprkos ovom znatno popravljenom prijedlogu zakona o kojem danas raspravljamo. se ne razumije./… često svjedočimo da dobri zakoni ostaju samo mrtvo slovo na papiru, jer nadležne državne službe nisu sposobne ili namjerno ne žele osigurati provedbu zakona. Ne znamo je li to neki previd ili pogreška, ali nam je nije jasno zašto članak 38. ovog prijedloga zakona određuje, da citiram: "Financijski plan Hrvatski voda donosi Vlada Republike Hrvatske.", kraj citata, kada je to do sada financijski plan Hrvatski voda, baš kao i uostalom i financijske planove drugih korisnika, vanproračunskih naknada donosio Hrvatski sabor. Nije nam jasno zbog čega se ova ovlast sada daje Vladi. I ovom ću prilikom naglasiti kako je žalosno da Vlada Republike Hrvatske ne prepoznaje važnost edukacije stanovništva za racionalnu i odgovornu potrošnju vode kao prioritetno političko pitanje, a što je vidljivo iz toga da pod HDZ-ovom vlašću nije provedena ni jedna javna kampanja kojom bi se stanovništvu skrenulo pažnju na ovaj iznimno značajan problem. Zbog toga bojimo se u budućnosti možemo očekivati novi udar na budžete stanovništva, odnosno povećanje cijene vode. To je na žalost modus operandi ove Vlade, odnosno financijsko discipliniranje stanovništva, a ne edukacija i ušteda resursa. Na samom kraju izlaganja u ime kluba SDP-a želim reći da usprkos poboljšanju ove varijante Zakona o vodama, zbog cijelog niza razloga moramo biti zabrinuti. Kao prvo dosadašnja praksa pokazala je da se ne poštuju mnogi zakoni Republike Hrvatske, pa tako i važeći Zakon o vodama, a nitko ne garantira da se država i neodgovorne osobe neće tako nastaviti ponašati u budućnosti. Često puta nije problem u sadržaju zakona, već u njegovoj neprovedbi, a to bi mogla postati sudbina i ovog zakona. Kao drugo, treba imati na umu poražavajuće činjenice koje govore o vodnoj infrastrukturi u Hrvatskoj, 40% gubitaka iz vodovodne mreže, 60% stanovništva bez priključka na kanalizaciju, i još znatno manji broj stanovništva priključenih na uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, industrija također bez pročišćavanja tehnoloških ili industrijskih otpadnih voda. Svi ti podaci usprkos ambicioznim odredbama o obaveznom pročišćavanju otpadnih komunalnih ili kanalizacijskih voda, te onih tehnoloških ili industrijskih, uz svijest o gospodarskoj krizi i nužnosti znatnih ulaganja u tehnologije i obrade tih voda, ne pružaju baš optimističnu sliku najboljim namjerama zakona usprkos. Kao treće, kaos i nered koji vladaju u Hrvatskim vodama teško će se riješiti ovim prijedlogom zakona, iako isti ugradnjom odredbi Zakona o javnoj nabavi pokušava obuzdati evidentnu samovolju koja vlada tim državnim poduzećem. I zato u klubu SDP-a pozdravljamo ovaj zakon, ali upozoravamo da se pukim donošenjem dobrog zakona na žalost neće riješiti kaos koji već godinama vlada hrvatskim vodnim sektorom. Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Inače da kažem, još ćemo ovaj zakon do kraja obraditi. Imamo još tri kluba, i imamo osam pojedinačnih rasprava, pa je to plan za danas. Izvolite. Prijedlog Zakona o vodama sa konačnim prijedlogom zakona, kojeg je Vlada Republike Hrvatske dostavila Hrvatskom saboru. Evo ja ću svoje izlaganje, jednostavno želim započeti definicijom vode po okvirnoj Konvenciji o vodama, ona glasi: voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi, nego je nasljeđe koje treba čuvati, zaštititi i shodno tome postupati. To je ono što često zaboravimo, a upravo ova definicija je i sastavni dio članka 5. ovog prijedloga zakona. Vodna kriza koju osjeća velik dio svijeta nije izazvan premalim količinama vode, već neodgovarajućim načinom upravljanja vodama, što ima za posljedicu da milijarde ljudi, a i velik dio okoliša trpe zbog nedostatka vode. Neke procjene ukazuju da će u skoroj budućnosti oko 3 milijarde ljudi raspolagati s manje od tisuću 700 kubika obnovljivih vodnih resursa godišnje po glavi stanovnika. Ta količina, složit ćete se samnom, zaista je nedovoljna. Hrvatska se na sreću ubraja u skupinu vodom bogatih zemalja, u kojoj problemi s vodom i oko vode još nisu zaoštreni i vodni resursi zasad nisu ograničavajući faktor razvoja, štoviše ogroman je to razvojni potencijal. Republika Hrvatska po dostupnosti i bogatstvu vodnih izvora je na 5. mjestu u Europi, 42. u svijetu, i posjeduje izniman razvojni potencijal. Bilanca površinskih i podzemnih voda pokazuje da Republika Hrvatska raspolaže velikim, nejednoliko prostorno i vremenski raspoređenim količinama i površinskih i podzemnih voda. Podsjetit ću da ukupni obnovljivi izvori vode iznose 35 tisuća i 200 kubika po stanovniku, rezerve pitke vode relativno su velike, 90% vode za opskrbu crpi se iz zaliha Priključenost danas na sustav javne vodoopskrbe iznosi 78%, a na sustav javne odvodnje 43%. Izvorišta se zaštićuju uspostavom i održavanjem zona sanitarne zaštite, koja sada pokrivaju oko 19% površine Republike Hrvatske. Preko 10 i po tisuća kilometara kvadratnih. Sukladno tome tijela nadležna za upravljanje vodama imaju ovlasti, obvezu, i mogućnosti osmisliti kvalitetna i usklađena rješenja održiva za sve dijelove vodnog sustava i sve djelatnosti vodnog i o vodi ovisnog gospodarstva. Mislim da je ovo prigoda i podsjetiti da na našem području organizirano vodno gospodarstvo još od 1876. godine. Zakon o vodama iz '95. bio je prvi korak u prilagođavanju upravljanja vodama, političkim nakon osamostaljenja države, a izmjenama iz 2005. se započelo približavanje zahtjevima Europske unije u pogledu proklamirane politike upravljanja vodama u Donošenjem strategije upravljanja vodama iz srpnja 2008. godine utvrđena je vizija, misija, ciljevi i zadaće državne politike o upravljanju vodama, ali otvoren put za potpunu transformaciju sustava upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj sukladno propisima Ali jasno definirane strateške odrednice, a to su voda je prirodno bogatstvo od interesa za Republiku Hrvatsku, isključena je mogućnost privatizacije prava na vodni resurs, integralno upravljanje vodama i podjela na vodna područja, decentralizacija upravljanja vodama, izdvajanje infrastrukture iz komunalnih trgovačkih društava, dodjela koncesija na javnu vodoopskrbu jedinicama lokalne samouprave. Ovim Prijedlogom Zakona o vodama, s konačnim prijedlogom zakona, u potpunosti se u pravni sustav Republike Hrvatske transponiraju zahtjevi pravne stečevine Europske unije, rješava se pravni status voda, vodnog dobra, vodnih građevina, vodna

detaljno i precizno utvrđene smjernice, rokovi, transparentan sustav upravljanja vodama s jasnim nadležnostima i obvezama. Ali i sve navedene strateške odrednice strategije o vodama uključujući i stratešku odrednicu o prelasku javne vodoopskrbe i javne odvodnje kao djelatnosti od interesa za jedinice lokalne samouprave na uslužnom području u obuhvat Zakona o vodama. Dakle, transponirano je 10 propisa, uglavnom direktiva, uvedeni brojni novi instrumenti upravljanja vodama u državi, ali je korišteno dragocjeno nacionalno iskustvo stečeno u kontinuiranom i organiziranom upravljanju vodama dužem od 130 godina. Želim istaknuti da je ovim prijedlogom načinjen uspješan spoj između tradicionalnih obrazaca upravljanja vodama i novih upravljačkih instrumenata kako bi se osigurali opći ciljevi, a to su osiguranje dovoljnih količina kvalitetne pitke vode za vodoopskrbu stanovništva, osiguranja potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske namjene, zaštita ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja, postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih eko sustava. Osigurani su također i pojedinačni ciljevi u 3 temeljne sastavnice upravljanja vodama, a to je zaštita voda i vodnog okoliša od onečišćenja, korištenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda koji su ugrađeni u normativni dio teksta. U normativni dio teksta ovog prijedloga ugrađeni su i glavni instrumenti integralnog upravljanja za postizanje općih i pojedinačnih ciljeva. Tako što se tiče upravljanja vodama uspostavlja se jedinstvo planiranja putem plana upravljanja vodnim područjima što je regulirano člancima 36. i 37. sa 2 jasno definirana dijela. Znači imao Jadranski i Dunavski čime je postignuta regionalizacija koja ima i hidrografsku podjelu. Planiranja i upravljanje respektira, uvažava prirodne, ali i socio-ekonomske razlike područja, a ujedno osigurava solidarnost i pravo na jednake uvjete razvoja i upravljanja vodama. Ostvaruje se također jedinstvo vodnog sustava kroz odredbe o jedinstvu površinskih i podzemnih voda, određivanja standarda kakvoće jednih i drugih, i priobalnih Uvodi se također načelo suradnje i razmjene informacija o pograničnim utjecajima na međunarodnim vodnim područjima. Što se tiče zaštite znači od štetnog djelovanja voda tu se ojačava institucionalni

Nadalje, u zaštiti od štetnog djelovanja voda se uspostavlja sustav prethodne ocjene ugroženosti što je regulirano člancima 110. do 113., a i pruža se mogućnost lokalnim sredinama da upravljaju poplavnim rizicima kroz sustav oborinske odvodnje i kroz osiguranje dopunskog prihoda za ove namjene iz vodnog doprinosa koji je reguliran člankom 12. U području zaštite od onečišćenja uspostavlja se novi sustav ocjenjivanja stvarnog stanja voda kroz ocjenu ekološke funkcije vodotoka, odnosno vodnih i o vodi ovisnih eko sustava. Nadalje, ojačava se sustav zaštite od onečišćenja kroz uspostavu područja posebne zaštite tzv. ranjiva načela onečišćivač je dužan brinuti o svojim otpadnim vodama i onečišćivač plaća i kombinirani pristup provode se u cilju održive, društveno funkcionalne i aktivne zaštite voda umjesto restrikcija. U očuvanju i pronalaženju dovoljnih količina kvalitetne vode proširuje se zaštita kroz institut vodnog dobra nad prostor, pod i oko izvorišta koja se nalaze u sustavu javne vodoopskrbe te na strateške rezerve vode za piće. Nadalje, dosljedno je zajamčeno načelo o pravu na U pogledu postizanja održivosti upravljanja u vodno-komunalnom sektoru uređuje se pravna mogućnost uspostave uslužnih područja kao tehničko-tehnološke cjeline sustava i pravnog okvira za donošenje jedinstvenih odluka. Jačaju nadalje specijalističke funkcije isporučitelja vodnih usluga kroz zabranu obavljanja komercijalnih djelatnosti i kroz zabranu obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe putem pogona jedinica lokalne samouprave. Mi u klubu HDZ-a držimo da je dobro što je posebna pozornost u pripremi zakona dana strateškoj odrednici strategije koja određuje da vodni resurs ulaganja u razvoj vodnih sustava kao i upravljanje vodnim sustavima je tretirano kao prvorazredno pitanje nacionalnog suvereniteta i interesa, a vodu kao ljudsko pravo, opće dobro i nacionalno bogatstvo. A kao posljedica toga je nemogućnost privatizacije vodnog resursa. Voda je zaštićena kroz institut općeg dobra koje ima osobitu zaštitu RH, ne može biti objekt prava vlasništva i drugih stvarnih prava. Izvorišta voda za piće zaštićena su osim kao opće dobro i kao realni prostor kroz institut vodnog dobra. Ako je vodno dobro tada je javno vodno dobro i kao takvo je neotuđivo. Na javnom vodnom dobru ne može se niti dosjelošću niti na drugi način steći pravo vlasništva, regulirano člancima 8., 9., 10. i 11. Pružanje usluga i obavljanje javnih radova u djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje izuzev pročišćavanja otpadnih voda i čišćenja sabirnih i septičkih jama ne može se dati u koncesiju. Komunalne vodne građevine su proglašene javnim dobrima u javnoj uporabi i ne mogu biti predmet hipoteka niti ovrhe, a u slučaju stečaja ili likvidacije izlučuju se u vlasništvo jedinica lokalne samouprave. Uvođenje planova upravljanja vodnim područjima prema okvirnoj direktivi o vodama ostvaruje se puno aktivnija uloga nadležnih tijela upravljanja vodama i sudjelovanje zainteresiranih korisnika voda kod njihovog donošenja. Institucionalni ustroj upravljanja vodama počiva prema ovom prijedlogu na načelu decentralizacije s jasnim nadležnostima u nacionalnom, regionalnom i lokalnom vodnom sektoru. Mi u klubu HDZ-a držimo da je dobro da je nacionalni vodni sektor nadležan za upravljanje vodama što se tiče zaštite kakvoće, redistribucije i zaštite od štetnog djelovanja voda za upravljanje javnim vodnim dobrom nadalje što je nadležan za razvoj i upravljanje sustavom osnovnom melioracijske odvodnje i navodnjavanja te provedbom politike nacionalnog ulaganja u regionalni i lokalni vodni sektor. Vodno-komunalne usluge ostale su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave od reguliranja uvjeta do definiranja cijene vode, a Vlada RH propisuje najnižu osnovnu cijenu vodnih usluga na prijedlog Vijeća za vodne usluge. Uloga centralne vlasti zadržana je u samo u samo 3 okvira, a to je propisati minimalnu cijenu vodnih usluga, uspostaviti uslužna područja i certificirati isporučitelja vodnih usluga. Oborinska odvodnja je preuzeta u ovaj prijedlog zakona, ali je isto tako osigurana stopa od vodnog doprinosa jedinicama lokane samouprave za financiranje ovih namjena i to strogo definirana je namjena. Također držimo da je dobro da regionalni vodni sektor čiji su nositelji županije, ostvaruje nadležnosti u razvoju i upravljanju sustavom detaljne melioracijske odvodnje i navodnjavanja, ali ima mogućnosti donijeti odluku o zaštiti izvorišta i ubirati naknadu za razvoj, obračun naknadu naplata i za melioracijsku odvodnju i za navodnjavanje. Također držimo da je dobro da lokalni vodni sektor udruženi gradovi ili općine ostvaruju nadležnost u razvoju i upravljanju sustavima javne vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i oborinskih voda te pročišćavanju otpadnih voda. Reforma komunalnog sektora predviđa ujednačenje i podizanje kvalitete usluga, ali učinkovitije i kvalitetnije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćivaća Uz razvoj informacijskog sustava uz osnivanje znanstvene institucije za vode i osnivanje vijeća za vodne usluge, provedba zacrtanog bit će znatno olakšana. Dobro je što je ovaj prijedlog usklađen sa ostalim zakonima, Zakonom o koncesijama i ostalima i dobro je da je predlagatelj u izradi prijedloga ovog zakona pokazao visok stupanj razumijevanja i kooperativnosti u prihvaćanju primjedba grupacije vodno-komunalnog sektora, Hrvatske obrtničke komore, Udruge poslodavaca i drugih sudionika izrade zajednice županija, gradova i općina. Evo konačno je jučer Gospodarsko socijalno vijeće dalo potporu kako smo informirani o ovom prijedlogu zakona. Evo ja bih zaključno izdvojila još jednom. Dakle, nema privatizacije ni izravne ni neizravne, ni vodnog resursa ni vodno-komunalne infrastrukture, upravljanje vodama je decentralizirano. Komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćivaća otpadnih voda su javna dobra u u javnoj uporabi, vodno komunalna infrastruktura ne može biti predmet hipoteke ni ovrhe, a u slučaju likvidacije ili stečaja isporučitelj izlučuje se. Sve pukotine evo po ovome mi se čini da su za prodor privatnog kapitala prema zalihama vode u ovom prijedlogu zatvorene. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice držimo da je ovaj prijedlog o vodama dobar.

tajniče sa suradnicom. Ovaj Konačni prijedlog Zakona o vodama donosi cijeli niz novina i uređuje pitanje voda i vodnog dobra na način da se sačuvaju nacionalni interesi, a istodobno da se omogući korištenje voda i gospodarska uporaba. Donosi se kako navodi predlagatelj radi usklađenja sa Strategijom upravljanja vodama od 15. srpnja 2008. godine ali radi usklađenja sa pravnom stečevinom Europske unije, općom Direktivom o vodama i još 9 direktiva vezanih za problematiku voda. Osim na površinske i podzemne vode odredbe ovog zakona odnose se i na priobalne vode u pogledu njihovog kemijskog i ekološkog stanja, vode teritorijalnog mora isključivo u pogledu njihovog kemijskog stanja čime se ne zadire u područje primjerice Pomorskog zakonika i drugih propisa kojima se uređuje zaštita i očuvanje prirodnih morskih morskih bogatstava i morskog okoliša. A cjelovito se uređuju pitanja određivanja standarda, kakvoće vode, način provedbe monitoringa i slično. Također sva nalazišta vode za piće na teritoriju Republike Hrvatske obuhvaćena su zaštitnim mjerama ovog zakona uključujući ona u teritorijalnom moru čime se sprečava eventualna zloupotreba tih resursa i cjelovito provodi načelo ovog zakona o zabrani privatizacije vodnog resursa. Mi u klubu HSS-a zalažemo se i podupiremo da se voda štiti kao opće dobro, jer voda jest opće dobro koje nije rezervirano samo za jednu generaciju već mora ostati i za buduća pokoljenja. Ona je dobro na koje nitko ne može ostvariti pravo vlasništva ili druga stvarna prava. Također pozdravljamo da se vodno zemljište štiti kroz institut vodnog odnosa, odnosno javnog vodnog dobra. Izvorišta vode za piše su zaštićena kroz oba instituta, kao voda i kao realni prostor. Nad pod i oko izvorišta kao izvorišta mineralne, termalne i termomineralne vode. Tako su zaštićena izvorišta prirodne mineralne, termomineralne i prirodne izvorske vode. Predmetni zakon predviđa da ako je zemljište na kojem se nalazi izvorište u državnom vlasništvu, prostor koji se štiti kao javno vodno dobro je jedan hektar oko izvorišta, tako da je izvorište u pravilu u središtu tog prostora ili iznimno manje površine ako je zemljište u vlasništvu RH na kojem je izvorište manje površine od jednog hektara. Ako je zemljište na kojem se nalazi izvorište na privatnom vlasništvu, prostor ne može biti manji od 400 niti veći od 450 četvornih metara oko izvorišta, tako da izvorište isto tako u pravilu u središtu toga prostora. Zemljište u državnom vlasništvu je određeno u većem opsegu da se spriječi prodaja vrijednih izvorišta pod etiketom poljoprivrednog zemljišta. Isto tako precizno se definira da vodne građevine RH koje su izgrađene na javnom vodnom dobru dijele njegovu pravnu sudbinu na čelo jedinstvo nekretnine i građevine. Za ostale se građevine koje se grade na javnom vodnom dobru treba ishoditi pravo građenja. U pogledu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama poštivana je odrednica Strategije upravljanja vodama, te su građevine javno dobro i u javnoj uporabi. Vlasnici su im komunalna poduzeća. Danas kada gledamo postotke u skoro 90% slučajeva ili gradovi i općine danas oko 10% slučajeva. Ne mogu se opteretiti te iste te iste vodne građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom niti mogu biti predmetom ovrhe. Ne mogu biti predmet stečene niti likvidacijske mase s isključivim ciljem da se spriječi privatizacija zaobilaznim putem. U slučaju stečaja izlučuju se u vlasništvo grada ili općine. Brojne su prednosti ovog modela. Između ostalog gradovi i općine sami biraju tko je vlasnik, a građevine su zaštićene zakonom. Ovo sve skupa je pojačano i odredbom po kojoj nitko osim gradova i općina, te županija u regionalnoj vodoopskrbi ne može steći udjele u komunalnim poduzećima javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Također želimo naglasiti da hidroelektrane investitor kojih je RH ili pravna osoba u njenom vlasništvu podrazumijeva se Hrvatska elektroprivreda uključivo i prostor akumulacije u vlasništvu su RH kao jedinstvena građevina. Potrebno je također istaknuti da su detaljno razrađene odredbe o načinu sudjelovanja javnosti u donošenju Strategije upravljanja vodama i plana upravljanja vodnim područjima od samog početka pripreme ovog nacrta. Poglavlje i zaštiti i kakvoći voda detaljno je usklađeno sa okvirnom Direktivom o vodama. Kakvoća voda namijenjene ljudskoj potrošnji kao i prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u bocama i drugoj ambalaži uređuje se propisima o hrani. Drugi podzakonski akti i pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda koje donosi nadležni ministar po članku 60. stavak 3. koji pored toga uređuje uvjete privremenog privremenog dopuštenja ispuštanja otpadnih voda iznad propisanih količina i nižih graničnih vrijednosti emisija kriterije i uvjete prikupljanja pročišćavanja ispuštanja komunalnih otpadnih voda, te iznimno dopuštena ispuštanja u podzemne vode. Aktom o određivanju osjetljivih i manje osjetljivih područja u članku 49. stvaraju se pretpostavke za primjenu EU direktive o komunalni otpadnim vodama koja je financijski najzahtjevnija direktiva EU u području voda i koja propisuje da svaka aglomeracija iznad 2000 stanovnika ima određeni, odnosno neki stupanj pročišćavanja otpadnih voda podrazumijeva se mehanički, biološki ili kemijski, a čiji će oblik ovisiti o prirodnim značajkama voda i mjerilima kojima se ocjenjuju osjetljiva i manje osjetljiva područja. Ne zaboravimo da EU ne dopušta da se Jadransko more, budući da je zatvoreno more, smatra manje osjetljivim područjem i time nas upućuje najmanje na drugi stupanj pročišćavanja. Podrazumijeva se biološki koji je daleko skuplji i u gradnji i u održavanju. Člankom 70. propisuje se da se izvanredna i iznenadna onečišćenja voda donosi državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda. Za opće korištenje voda nisu potrebne posebne dozvole ili koncesije. Razumljivo je i uobičajeno da svatko osobno svatko od nas može koristiti rijeka i jezera za kupanje, sport, rekreaciju i slično, ukoliko se ne obavljaju kao komercijalne djelatnosti na primjer rafting ili neka slična djelatnost. Isto se odnosi i na zahvaćanje površina i podzemne vode iz prvoga vodonosnog sloja do 10 metara dubine, seoski bunari i slične stvari za osnove potrebe kućanstva piće, kuhanje, grijanje, održavanje čistoće, sanitarne i druge potrebe u kućanstvu. Mi u klubu HSS-a također smatramo da prodaja vode za piće u izvornom obliku na tržištima stranih zemalja je strateška djelatnost, tj. djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Riječ je o zahvaćanju i prijevozu vode za piće u izvornom obliku u količini većoj od tri i pol milijuna prostornih metara godišnje što je dovoljno otprilike za opskrbu grada od tisuća stanovnika radi njene prodaje na tržištima drugih zemalja. Inicijalni interes za velikim količinama sirove pitke vode postoji, ali do sklapanja realnih poslova neće se osnivati nove pravne osobe za obavljanje ove djelatnosti. Kada se realni poslovi sklope, te djelatnosti će obavljati isključivo trgovačko društvo koje osniva i čiji je jedini vlasnik Vlada Republike Hrvatske. Ovim zakonom striktno se propisuje da pravna ili fizička osoba koja na području značajnom za održavanje vodnog režima protupravno vadi, kopa pijesak, šljunak i tome slično dužna je državi nadoknaditi štetu i sanirati devastirani okoliš prema propisima o zaštiti okoliša. Također, mi se zalažemo za odredbu koja predviđa da rješenje o naknadi štete donose Hrvatske vode u upravnom postupku sukladno propisu koji donosi ministar nadležan za vodno gospodarstvo čime se postiže učinkovita naplata štete i izbjegavaju dugotrajni sudski sporovi. Vjerujemo da će propisani inspekcijski nadzor i predviđene visoke prekršajne kazne imati preventivni i snažan učinak. Odredbe koje reguliraju zaštitu od štetnog djelovanja voda propisuju se da za svako vodno područje, a po potrebi i za njegove dijelove Hrvatske vode izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava. Za vodno područje i po potrebi za dijelove vodnog područja i podslivove na osnovu tih karata Hrvatske vode donose planove upravljanja rizicima od poplava. Tako se jasno definiraju planske i ostale podloge za integralno upravljanje i uspješno provođenje obrane od poplava kao hitne službe i djelatnost osobito značajnu za upravljanje vodama. Važno je napomenuti da je ovaj prijedlog zakona usklađen sa Zakonom o javnoj nabavi. Radovi preventive redovne izvanredne obrane od poplava koje su Hrvatske vode do sada direktno direktno povjeravale pravnim osobama registriranim i ovlaštenim za obavljanje poslova osobito značajnim za upravljanje vodama ovim prijedlogom zakona dodjeljivat će se sukladno propisima o javnoj nabavi za razdoblje od četiri godine, a uz razdoblje prilagodbe od jedne godine. Predmetnim konačnim prijedlogom zakona jasno je razlučeno što su koncesije za gospodarsko korištenje voda, koncesije za javne usluge i koncesije za javne radove. S ciljem zaštite od privatizacije vodnog resursa zabranjena je dodjela koncesija za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Temeljem Strategije o upravljanju vodama mogu se dodijeliti koncesije za javne usluge za obavljanje djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda ili pravo izvođenja ili projektiranja izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda i koncesije za javne usluge čišćenja septičkih jama i sabirnih jama. Ne dodjeljuje se više koncesija za korištenje voda za potrebe javne vodoopskrbe jer ne udovoljava jednom od glavnih mjerila prava Ni ribnjačarstvo nije izuzeto od potrebe ishođenja koncesija iz razloga da se ne pogoduje toj djelatnosti vezanoj uz plaćanje koncesijske naknade i drugih obveza u svezi koncesija za razliku od drugih djelatnosti vezanih uz vodne resurse koje se susreću sa istim ili sličnim teškoćama. Koncesija nije potrebna samo za Republiku Hrvatsku, jedinice lokalne ili područne samouprave, pravne osobe kojima su većinski vlasnici, te vlasnicima za navodnjavanje iz površinskih voda do ukupno 5 hektara zemljišta istog vlasnika, niti za navodnjavanje podzemnom vodom što se zahvaća i crpi na istom zemljištu do ukupno jednog hektara zemljišta istog vlasnika. Budući se radi o malim količinama time se podupire nacionalni projekt navodnjavanja koji je donijela Vlada Republike Hrvatske. Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne usluge uz iznimke navedene u prethodnoj točci o koncesijama s ciljem da načelom punog povrata troškova iz vodnih usluga opće direktive o vodama ne budu najviše pogođeni socijalno ugroženi građani. Cijena usluge mora sadržavati osnovnu cijenu i socijalnu cijenu. To je cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva, te da socijalna cijena ne može biti viša od 60% osnovne cijene vodne usluge po načelu socijalne prihvatljivosti cijene vode. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Vijeća za vodne usluge pored najniže osnovne cijene vodnih usluga propisuje i vrste troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, propisuje mjerila ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga. Pozitivno ocjenjujemo odredbu članku 261. kojom se rok za ugradnju uređaja za mjerenje protoka vode i za automatsko uzimanje uzoraka za velike industrije prolongira za jednu godinu. Važno je također spomenuti da umjesto Hrvatske regulatorne agencije za vodne usluge što je bio prijedlog u Zakonu o vodama koji je prethodno bio upućen Saboru na razmatranje ovaj prijedlog zakona predlaže Vijeće za vodne usluge koje čini devet stručnjaka iz područja javne vodoopskrbe i javne odvodnje, upravljanje vodama, gospodarstva javnih financija i drugih područja. Imenuje ih i razrješuje Hrvatski sabor. Sredstva za rad i stručne poslove im osigurava ministarstvo tako da će sve stručne osnove i podloge za odlučivanje ovog vijeća pripremati jedna od dviju vodnih uprava u sastavu nadležnog ministarstva. Zadaća vijeća je kontrola zakonitosti lokalnih komponenti, cijene vode, znači cijene vodne usluge, naknade za razvoj i naknade za priključenje. U tom smislu vijeće ima pravo obustaviti od izvršenja nezakonitu odluku. Predviđena je mogućnost osnivanja znanstvene institucije za vode radi pružanja znanstvene podrške i upravljanju vodama sukladno strategiji upravljanja vodama u ovom zakonu i zakonu kojim se uređuje financiranje vodnog gospodarstva. Na kraju mogu reći da će klub HSS-a dati svoj glas za donošenje ovog zakona, jer smatramo da je ovaj Konačni prijedlog Zakona o vodama značajno poboljšao zaštitu izvorišta od privatizacije i od onečišćenja, da je omogućio da porezni obveznici i korisnici voda, ali i ukupnog prostora suodlučuju kroz savjet vodnog područja. I na kraju, još jedanput klub HSS-a podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo ja ću biti zaista kratka i reći ću na samom početku da će zastupnici Hrvatske narodne stranke također podržati ovaj prijedlog zakona. Nama u HNS-u je drago što su u ovaj prijedlog unesene primjedbe koje Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo dao u obliku amandmana, na Konačni prijedlog Zakona o vodama iz 6. mjeseca ove godine, a kojeg je predlagatelj povukao iz procedure. No klub HNS-a i na ovaj prijedlog zakona ima neke primjedbe, pa ću ih ja iznijeti. Po nama vrlo je upitna odredba članka 89. kojom se predlaže prodaja vode u izvornom obliku na tržištima drugih zemalja. To do sada nismo imali. Dopustite da pročitam članak 89. Zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji u izvornom obliku, u količini većoj od 3 i pol milijuna prostornih metara godišnje, …/Govornica se ne razumije./… je prodaja na tržištima drugih zemalja, djelatnost je od interesa za Republiku Hrvatsku. Republika Hrvatska ima isključivo pravo na zahvaćanje vode i na obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. Djelatnost i zahvaćanja vode iz stavka 1. ovog članka za Republiku Hrvatsku obavlja isključivo trgovačko društvo koje osniva Vlada Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je jedini imatelj poslovnog udjela u tom društvu. Za zahvaćanje vode iz stavka 1. ovog članka društvu iz stavka 3. ovoga članka potrebna je vodopravna dozvola, sukladno propustu iz članka 142. ovoga zakona, koju izdaje ministarstvo. Ako se poslovni udio u društvu iz stavka 3. ovoga članka prenese, u cijelosti ili djelomice društvo gubi pravo zahvaćati vodu i obavljati djelatnost iz stavka 1. ovoga članka. Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se ne zahvaćanje i prekograničnu prodaju vode putem građevina za javnu voopskrbu. Što predlagatelj želi postići ovom odredbom u obrazloženju o jedno tako važnoj stvari? Naime, radi se o zahvaćanju vode namijenjene ljudskoj potrošnji u izvornom obliku, znači neprerađene neflaširane vode, i to u količini većoj od 3 i pol milijuna kubnih metara godišnje, koja je namijenjena prodaji na tržištima drugih zemalja. To trgovanje nacionalnim blagom, na inozemnom tržištima, je djelatnost od interesa Republike Hrvatske. Tu djelatnost koju obavlja trgovačko društvo, a koje osniva Vlada Republike Hrvatske, i tu nije potrebna koncesija već samo vodopravna dozvola, dakle nema ni koncesijske naknade. Ovdje se otvara čitavi niz pitanja. Što je sa zahvaćanjem količine vode u izvornom obliku manjem od 3 i pol milijuna kubika godišnje, gdje nema interesa Republike Hrvatske? Da li drugi subjekti, poduzetnici, istu mogu prodavati na inozemnom tržištu? Ovo daje mogućnost nekontroliranog trgovanja nacionalnim blagom i o tome odlučuje Vlada. A gdje je u toj priči Parlament? Koja je gornja granica zahvaćenih količina vode za prodaju u inozemstvu? Kolika se količina vode uopće može godišnje prodati? Vlada može prodati na inozemno tržište koliko god kubika vode želi i nikome ne polaže račun o tome. Kako se to uklapa u članak 5. koji kaže voda nije komercijalni proizvod, kao neki drugi proizvodi, nego je nasljeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti. Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka, kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo i mogućnost budućih generacija da to ostvare za sebe. Poduzeće koje bi radilo dakle taj posao prodaje, kojeg Vlada tek treba osnovati, neće plaćati naknadu za koncesiju. Koji je to trošak? A predlagatelj kaže da ovaj zakon ne iziskuje dodatna sredstva u proračunu. Ova odredba otvara vrata svakojakim zlouporabama. Mi u klubu HNS-a mislimo da ovu odredbu treba brisati, kao i pozivanje na istu u članku 163. Nadalje, u članku 36. je određeno da Vlada donosi plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje od 6 godina, koji se objavljuje u "Narodnim novinama", i onda je u istom članku dobra odredba da se izvješće o izvršenju ovoga akta podnosi Hrvatskome saboru. je pitanje da li je dobro da su izbačene odredbe o Hrvatskoj regulatornoj agenciji za vodne usluge, i da su tako važni poslovi oko utjecaja na cijenu vode i davanja mišljenja na zakonitost rada povjerene jednom ad hoc tijelu, a to je Vijeće za vodne usluge. Nadalje, dobro je zbog recesije i nedostatka novca, da je dana tek mogućnost da se može u budućnosti osnovati znanstvena institucija u području voda i to tek istekom dvije godine od stupanja na snagu ovoga zakona, a ne kao prije da se osniva institut za vode. U članku 37. određeno je da Vlada višegodišnje programe gradnje komunalnih vodnih građevina, ali se ne navodi za koje razdoblje. Da li je to jedna, dvije ili tri godine ili više. I zadnja primjedba na članak 159. Nije li rok od 15 godina predugo razdoblje na koje se izdaje vodopravna dozvola? Zahvaljujem. I imamo još jedan klub, a to je HDSSB, uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege, doduše malobrojni iako je ovaj prijedlog Zakona o vodama zaista jedan vrlo, vrlo bitan rekao bih zakon, a sudeći po materijalu kojega smo dobili i u kojemu ima 263 članka, zaista sveobuhvatan. Rekao bih da je zahvaćeno sve ono što teče, dakle sve vode koje su, obuhvaćeno je sve i oborinske i izvori pitke vode i svi oni i podzemni izvori i rijeke i jezera pa čak i dio priobalja ili mora. Gospodin Đakić osim gemišta to nije obuhvaćeno. E, kada pogledamo ove naše, ovaj naš zakon onda kao što je rekla kolegica prije mene, vrlo je dobro uočila, da je zapravo dijelom u suprotnosti. Članak 5. ovoga zakona u kojemu se govori da voda nije komercijalni proizvod, a istovremeno u članku 89. zaista se vidi komercijalizacija ovoga, dakle vode i to u svrhu kako i to u količinama koje nisu manje od 3,5 milijuna kubnih metara. U članku 7. jasno se kaže da su vode opće dobro i imaju osobitu zaštitu RH. Ja mislim da ne bi bilo nikakvih protivljenja niti bi bilo nekakve posebne problematike ako bi uz ovu formulaciju "opće dobro" pisalo i "nacionalno dobro". Naime, točno je da je voda nešto voda nešto što spada u svjetsko bogatstvo. Danas sutra jedan strateški proizvod uz naftu koja je ovih zadnje stoljeće bila zaista glavni strateški proizvod, voda će postati ili već sad je u svijetu zapravo osnova preživljavanja, osnova opstanka države. Mi smo po bogatstvu vode u RH, pitke vode, na vrlo visokom mjestu. Desetom u svijetu i četvrti u Europi, srazmjerno svojoj veličini. Dakle, veličini teritorija RH. I s obzirom na to morali bismo biti sretni. Međutim, kada pogledamo ove naše evo prijedlog zakona koji je sveobuhvatan i nakon povlačenja onog prijedloga iz lipnja ove godine zbog poboljšanja određenih članaka onda ipak nalazim određene da kažem zamjerke, a mislim da ćemo dati i konstruktivne primjedbe u svezi tih članaka. Dakle, od članka 7. u kojem kažem da s obzirom na to da se govori o vodi kao i o naslijeđu koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti i zbog generacija koje dolaze iza nas. A upravo zbog toga mislim da ne smeta formulacija da je to onda i nacionalno dobro, za naše generacije, hrvatske generacije koje dolaze poslije nas. Ne vidim zbog čega se nije uvažila i takva mogućnost u članku 7. da se kaže da je to nacionalno bogatstvo, da je to nacionalno dobro, jasno da je voda i opće dobro pa to svatko, to je jasno potpuno. Međutim, kada se pogleda i kada se razluči koja je razlika u nekakvoj zakonskoj regulativi ili mogućnostima manipulacije u formuli opće dobro, javno dobro u odnosu na nacionalno dobro onda i vi i ja i svi mi ovdje znamo da postoje razlike u toj definiciji. U članku 38. također se kaže da financijski plan hrvatskih voda se izrađuje sukladno odredbama Zakona o proračunu kojima se uređuje financijski planovi i izvanproračunskih korisnika i odmah na slijedećoj stranici financijski plan hrvatskih voda donosi Vlada RH. A kada sam A kada sam neki dan postavio ili predložio amandman Vladi RH u svezi odvodnje na tzv. mini regiji 5,6 slavonskih općina na granici između Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije onda sam dobio, ili za pročiščavač voda u Novoj Gradišci ili za magistralni vodovod Istočna Slavonija onda sam dobio odgovor da se to ne nalazi u proračunu nego da se tu zanimam za tu stavku, dakle u proračunu, u izračunu hrvatskih voda. E sad ovdje imamo jasno definirano da financijski plan hrvatskih voda donosi hrvatska Vlada. Pa kome da se ja onda kada budem nagodinu predlagao isti amandman pošto moji amandmani su odbijeni u tom u tom segmentu, da li to predlažem u hrvatskoj Vladi na proračunu kada bude izglasavan ili pak da kažem da to guram prema hrvatskim vodama? Kada se radi o zaštiti voda i vodnog okoliša onda je jasno da je zaštita voda od onečišćenja važna zbog očuvanja života i zdravlja ljudi, zbog zaštite vodnih eko sustava, zbog zaštite prirode, zatim zbog sprječavanja pogoršanja stanja kvalitete vode, zaštite i unapređenja površinskih voda, priobalnih voda, podzemnih voda i omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene. kada pogledamo opet primjedbe u svezi one nesretne i slabo kontrolirane i slabo nadzirane, kažu da je bitan nadzor iliti inspekcija eksploatacije mineralnih bogatstava, a ovaj puta pretežito u ovom sektoru šljunka i pijeska onda vidimo da postoje, evo i sam sam svjedokom takvog iskorištavanja i na rijeci Savi kod Slavonskog Broda ili uzvodno ili nizvodno od Slavnoskog Broda, dakle od Šamca pa sve prema Davoru onda vidimo da postoje evo i na riječnoj plaži u Slavonskom Brodu štete koje su nastale upravo zbog takvih radova. Ne samo da postoji slab nadzor u smislu radova koji se izvode ili u smislu prekomjerne ili nepravilne eksploatacije kojim dolazi do ajde da kažem rušilačkog ili erozivnog djelovanja vode na obalu i na tlo, nego li je stvar u financijskim inspekcijama gdje se zaista, a možda to nisu Hrvatske vode nadležne, ali u svakom slučaju nadzor svake vrste ove eksploatacije je vrlo potreban, treba biti zaista u svakom smislu maksimalan kako upravo zbog ovoga zbog te eksploatacije ne bi dolazilo do posljedica koje sam nabrojio koje mogu nastati upravo kod zaštite voda od onečišćenja ili pak od ovakve vrste eksploatacije. Ja neću navoditi firme koje su evo na našem području, 4 poduzeća koja

tu nešto ne štima. Zbog toga vas molim da i u tom smislu poduzmete mjere. A evo ovaj zakon je to prilično izregulirao samo kada bi se mogao provoditi tako da bude jedan zaista strog nadzor i inspekcija nad svim tim aktivnostima. Kada se radi o zaštiti od poplava, onda u ovom prijedlogu zakona ste rekli da regionalne, odnosno lokalna i regionalna samouprava dakle općine i županije provode projekte rade, sustava navodnjavanja, melioracije i održavanja kanala treće i četvrte kategorije doslovce sam tako zapisao to što ste rekli, te dijelom ubiru i ... za izvorišta voda. Hrvatske vode vrše certificiranje i ugovaranje, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava. obrane od poplava. U postojećem sustavu, dakle do sada bio je javni natječaj bili su certificirani izvođači za 34 vodna područja u RH i za svaku od tih vodnih područja bio je jedan certificirani izvođač tih vodnih radova, ja bih rekao poduzeća koja su specijalizirana upravo u ovom segmentu. Dakle, nije isto raditi jednu cestu i nije isto raditi poslove koji su u svezi vode i svega onoga što voda proizvodi i donosi regulacije bujica itd. u ovom prijedlogu zakona, kaže se da će biti više certificiranih izvođača u branjenom području. Imali smo mi takve slučajeve i u drugim javnim državnim poduzećima i vrlo smo često u ovakvim formulacijama imali oblike pogodovanja. Dakle, više certificiranih izvođača, a onda se odlučuje kako netko kaže, po babi i po stričevima, tko će to dobiti. Sada imamo zaista specijalizirane tvrtke koje rade takav posao u ova 34 vodna područja. Na kraju krajeva sada je ovaj postupak natječaja iliti izravne pogodbe odmah na početku postupak po sadašnjim regulama. U novom prijedlogu zakona taj će javni natječaj ići na kraju. A mi svi znamo dobro koje su sve moguće malverzacije koji su sve problemi nastali upravo zbog korištenja korištenja pojma javne nabave i onoga što iz toga može proizići. Zbog toga tih 600 milijuna kuna namijenjenih obrani od poplava bilo redovnih bilo preventivnim, bojim se da će biti predmet novih ajkula iz nekih drugih javnih poduzeća u kojima se otkriva sve ono što se otkriva i da će nam se pojaviti izvođači pa i strani, strane firme, tako da će bojim se doći u pitanje posao 4 do 5 tisuća djelatnika, radnika koji sada trenutno obavljaju taj posao u certificiranim tvrtkama u RH. Jeli nama to Jeli nama to potrebno, jeli mi to trebamo tako izglasati, jeli se to iza ovih nekih članaka zakona pomalo sakriva, to treba vidjeti, neće li možda sutra "Sklad gradnja" preći na izradu kanala, bujica regulaciju itd. pa ćemo onda imati i takvu situaciju. Neki će osnovati firme koje će dobiti certifikat dovesti radnike iz Rumunjske ili ne znam ni ja kuda i regulirati će naše kanale, naše rijeke, naše bujice itd. toga se bojim gospodine državni tajniče. Zbog toga što evo vrijeme mi ističe, klub HDSSB-a zaista je zakon opsežan i prilično je to izregulirao to sve skupa, ali zbog ovih stvari koje sam rekao na kraju klub HDSSB-a će biti suzdržan u glasanju za ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u 17,42 sati. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je kao i obično zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice. Za početak da je sada tu gospodin ministar vjerojatno bih od njega dobio odgovor. Gospodine državni tajniče prenesite mu moje pitanje. Prvo, mineralne, termalne, termomineralni izvori vode do kojih je došla INA na svojim bušotinama prilikom ispitivanja i traženja nafte i plina. U kontekstu ovog zakona i ugovora sa MOL-om svih ugovora države sa MOL-om. Jesu li ti izvori zaštićeni ovim zakonom ili su svi, sve bušotine koje se ne eksploatiraju, a koje je napravila INA sada vlasništvo MOL-a i samo MOL jer oni imaju jedini upravljačka prava u INA—i upravlja njima. Dakle ponavljam, mineralne, termalne i termo-mineralni izvori koje je pronašla INA u kontekstu ovog zakona i ugovora koje je Hrvatska sklopila sa Mađarima. Samo 15 država na svijetu ima situaciju da možete zabiti cijev u zemlju i crpiti pitku vodu. Samo u 15 država na cijelom svijetu možete crpiti, zabiti, iskopati bunar i koristiti vodu za piće. Jedna od tih 15 država je Hrvatska. Netko prije reče da je voda značajna, voda postaje oružje. Toliko strateško značenje ima čista, pitka, nadzemna, podzemna, kako god hoćete. I zbog toga i jest vjerojatno bio ovoliki interes za ovaj zakon, a s obzirom da je on toliko ishvaljen od mojih prethodnika ja ga neću hvaliti jer to nije moj posao. Vi ste se sami dovoljno hvalili. Ja ću se u svojoj raspravi zadržati na onom dijelu zakona članak 115. pa na dalje koji govori o obrani od poplava i da odmah velim moji amandmani koji su podnijeti na ovaj prijedlog zakona u dogovoru su sa sindikatom poljoprivrede i vodoprivrede hrvatske. I ukoliko bi bili prihvaćeni mogao bih glasovati za ovaj zakon. I da sad obrazložim zašto. Hrvatska je imala ogromnih problema sa poplavama, ne samo grad Zagreb, nego i veliki dio Hrvatske često je imao ogromne probleme sa poplavama. I tadašnji ljudi koji su odlučivali osmislili su sustav javnih vodoprivrednih poduzeća. Sustav obrane od poplave koji Hrvatska danas ima jedan je od najboljih u Europi. Zapadne države su davno, odavno obranu od poplave bilo da se radi o preventivi, bilo redovnoj ili izvanrednoj iznijeli na tržište, komercijalizirali. ste uspjeli brojiti milijarde eura štete poplava u Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Češkoj. Jeste zapisali broj mrtvih u tim poplavama? I te države su počele proučavati hrvatska iskustva kako promijeniti koncept obrane od poplave, su shvatili da čisto tržišna utakmica im je donijela nekvalitetne nasipe, nekvalitetno održavanje, skoro nikakvu preventivu i da to tako dalje ne ide. Sad ono što imamo dobro po uzoru na Europu mijenjamo i kompletnu obranu od poplave privatiziramo i iznosimo na tržište. Ne znam zašto? 34 branjena područja i 34 certificirane pravne osobe koje do sada obavljaju taj posao, ja vjerujem da ni 5% njih više taj posao obavljati neće jer je onaj dio mafije koji je shvatio da na cestama i autocestama će biti manje posla nanjušio novi kolač od 600 milijuna kuna gdje bi mogao doći do solidne zarade. I to će biti tvrtke koje će na papiru imati sve, a zapravo će biti podkooperanti i podizvoditelji u pitanju, koji će dobiti certifikate, a davanje certifikacijskog rješenja po ovom zakonu isključivo je u nadležnosti najužeg kruga u ministarstvu bez transparentnosti i javne kontrole. Imat ćemo situaciju da ćemo imati 50, 60 certificiranih pravnih osoba koje će na natječajima konkurirati, pa ćemo u pojedinim područjima, branjenim područjima imati ne jednog, nego dva, tri ili četiri jer svatko mora zadovoljiti nekog rođaka, strica, kuma, susjeda Štefa, Franca i onda ćemo imati problem sa poplavama, bujicama čak, a ne ozbiljnim poplavama jer je kolač od 600 milijuna strahovito interesantan. Imat ćemo nakon sklad gradnje sklad brane i bit će ih Hrvatska puna. Ovdje se radi o ozbiljnom nacionalnom pitanju i interesu i zbog količina rijeka, potoka, bujica i svega kojega u Hrvatskoj imamo i protivim se takvom konceptu iz dva razloga. Prvo, Hrvatska ima dobar, solidan sustav obrane od poplava od preventive redovnog izvanrednog održavanja i mi ga mijenjamo tobože samo zbog usklađivanja s Europom koja svoj sustav mijenja i traži izlaz slično našemu. I za par godina će oni priječi na naš sustav. Slično nam se desilo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sa domovima zdravlja. Mi smo ih razbucali. Cijela Europa se vraća njima, ide k njima. Mi ovdje nešto što je za pohvalit kako je cijeli sustav do sada funkcionirao mijenjamo. Ne može firma ma kakve god im certifikate date iz Osijeka braniti Međimurje. To mora biti firma domaća, domaći ljudi koji su u izvanrednim jer ste to nazvali hitnom službom, dobila status hitne službe. To moraju biti ljudi koji tamo žive 24 sata. To mora biti firma čiji su strojevi tamo gdje su dobili posao zabranjeno područje, a ne na Krku, na Viru, na gradilištima. Nitko me neće uvjeriti da netko tko će dobiti na natječaju privatna firma će rezervirani strojni park držati u Međimurju, a da neće biti na gradilištima diljem Hrvatske u građevinskoj sezoni. I onda ako bude suša bude sve v redu, ali ako slučajno krenu vode, kiše, bujice, proboji e onda će biti panika. I onda će izvanredna obrana od poplave koštati 10 puta više nego što je sad ovih 600 milijuna. I u tim okolnostima normalno da će se morati zvati i oni koji nisu certificirani i oni koji nemaju ugovor, ali imaju mehanizaciju i sposobne ljude. Certifikat na 10 godina, ne 4. Okvirni natječaj i sporazum ne na 4, na 10 godina, onda možemo vjerovati da je posao dobio netko tko će dugoročno se opredijeliti za to. Jedno obranjeno područje, jedan ugovor, jedna pravna osoba, jedna hitna služba za obranu od poplave i ništa više. Nije točno. Čak da vam je i Bajić rekao da moraju biti natječaji, znam da ste se konzultirali sa državnim odvjetnikom, odnosno vaš ministar. Nije u pravu. Državni odvjetnik ove države nije u pravu kad tvrdi da za ovo trebaju biti javni natječaji. Ne. Ovo se može rješavati na način jedinstvena cijena za cijelu državu, certifikat, jedno …/Govornik se ne razumije./… područje, jedna pravna osoba i 10 godina. Onda možemo biti sigurni da model kojega imamo možemo nastavljati i poboljšavati sa otprilike istom količinom novaca. Igramo se s nečim što nas može stajati 10 puta više od toga. igramo se s nečim samo zato što očito naši pregovarači opet na ovom području nisu znali dokazati ili prikazati da imamo bolje rješenje nego to ima Europa. Niste me uvjerili, ni tekstom zakona, ni obrazloženjem, ni vašim uvodom, da model obrane od poplava kojega predlažete je bolji od onoga kojega imamo, niti je da jeftiniji, niti sigurniji za Hrvatsku. Hvala. Imamo dvije replike. Prva uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana kolega Lesar je govorio dosta detaljno o sustavu obrane od poplava, i ja se slažem s onim što je izrečeno, da mi doista danas u Hrvatskoj imamo dobro organiziran sustav obrane od poplava. Ako se prisjetimo 2002. godine kada je bio veliki vodeni val, potopljeni i Dresden, i Prag i 2006. godine kad je poplavljena i luka u Budimpešti. Znamo da smo mi u Hrvatskoj na Dunavu uspjeli sačuvati naša mjesta od poplava, i to svjedoči da ovakav sustav kakav je danas zasigurno jest dobar. Moj je stav da pitanje obrane od poplava mora biti prije svega i pitanje obrane nacionalnih interesa. Iz tog aspekta prema tom području, reguliranju tog područja moramo se odnositi sa dužnom pažnjom. Čini mi se da kroz novi zakon koji se predlaže će taj sustav biti ipak narušen, da nećemo zadovoljiti sve one potrebe koje bi željeli zadovoljiti, a to je i određena količina i vrsta tehničke opremljenosti da oni koji se bave tim poslom budu na mjestu gdje se branimo od poplava, da budu tamo na raspolaganju dan i noć i da mogu pružiti doista adekvatnu zaštitu cjelokupnom pučanstvu. Stoga mi se čini da ovaj model koji danas imamo, a to da se jedna pravna osoba odabire putem javnog natječaja i da onda vrši taj posao obrane od poplava, da je taj sustav dobar i da ga treba zadržati. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolegice Petir, slažem se u potpunosti s vama. Dobro ste spomenuli primjer Budimpešte. Taj isti vodeni val je mogao to napraviti u Hrvatskoj, što je napravio u Budimpešti.

je to bila posljedica njihovog komercijaliziranja tog dijela posla u onom vremenu kad je liberalna Europa smatrala da je tržište čarobni štapić od Boga dan koji će riješiti sve probleme. Ali sad samo postoji jedan problem, pa mi pomognite da to razumijem. Slušajući raspravu u ime kluba HSS-a bilo je rečeno da je …/Govornik se ne razumije./… da će HSS podržati ovaj prijedlog zakona. Želim vjerovati da je predstavnik vašeg kluba mislio uz prihvaćanje mojih amandmana, onda bi ga ja doista mogao podržati.

javnih vodoprivrednih poduzeća nekadašnjih i naše obrane. Naime, evo prije dva dana ili nešto manje u ovom našem tempu u kojem živimo teško je zapamtiti. Američka televizija je snimila prilog o poplavi u New Orleansu, odnosno u južnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Na sanaciji, na izgradnji novih sustava radi vojska američka. Posebno je naglašeno da je zbog loših izvedenih radova došlo do proboja nasipa i građevina za zaštitu od voda, jer su pojedine tvrtke štedjele i radile to na način da komercijalno im se najviše isplati. Sad ne samo da rade na izgradnji, nego i na projektiranju, analiziranju i predlaganju određenih mjera za zaštitu od budućih valova koje bi mogle donijeti neka nova Katarina, druga, treća, četvrta ili peta. Hvala. Zahvaljujem. Ali replicirali ste na nešto što uopće nije bilo rečeno u temeljnom izlaganju. I odgovor na nepostojeću repliku. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega potpredsjedniče, jesam, spomenuo sam kvalitetu, a kolega Hanžek se referirao upravo na to. Točno. Kvaliteta ne samo nasipa, nego svih obrambenih sustava je najvažnija stvar. ja se probavam sjetiti nakon '65. je li nekvaliteta bila uzrokom bilo koje veće poplave u Hrvatskoj. Nekvaliteta. Nisam našao to. Kada ste na tržištu i kad sklopite ugovor, onda pitanje nadzora kvalitete, a ugovor je kratkotrajan pa on ide za profitom na druga gradilišta i seli strojeve i ljude. Nikakvi nadzori, nikakva naknada kontrola to neće osigurati. I zbog toga izražavam svoje duboko žaljenje činjenicom da nešto što smo godinama stvarali i gradili, tako olako napuštamo zbog tog vražjeg interesa borbe za tih 600 milijuna kuna kolača godišnje, možemo upropastiti milijarde i milijarde. I u Europi je bilo par tih Katarina, Elizabeta, kako su se sve zvale. Jedine koje smo se uspješno nosili upravo …/Govornik se ne razumije./… Čak su i Slovenci imali daleko veće probleme nego Hrvatska s time. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Novi Zakon o vodama se donosi zbog usklađivanja propisa vodnog gospodarstva s okvirnom direktivom o vodama Europske unije, i usklađivanja s odrednicama strategije upravljanja vodama. Ovaj najnoviji Prijedlog Zakona o vodama koji je pretrpio velike promjene u odnosu na prethodni, govori o bogatstvu i strateškoj važnosti voda u budućnosti Republike Hrvatske. Jer kako to kaže ovaj zakon, voda nije samo komercijalni proizvod, kao neki drugi proizvodi, nego je nasljeđe koje treba čuvati i štititi. Ovaj prijedlog zakona propisuje da su vode opće dobro i kao takve imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Također se uređuju pravni sustav vodnog dobra, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, kao i način njegova korištenja. Nadalje, u ovom prijedlogu zakona izvorišta vode za piće za javnu vodoopskrbu su dosada bila zaštićena kao opće dobro sada se po prvi put u našem zakonodavstvu štite i kao realni prostor oko izvorišta. Dakle, javno vodno dobro je javno dobro u općoj uporabi i u vlasništvu RH i javno vodno dobro je neotuđivo. Na javnom vodnom dobru ne može neka druga osoba dosjelošću niti na drugi način steći pravo vlasništva. Dakle, sve pokušaje za prodor privatnog kapitala prema zalihama vode su prijedlogom Zakona o vodama eliminirana. Ovaj prijedlog u postizanju održivosti upravljanja u vodno-komunalnom sektoru predviđa pravnu mogućnost uspostave uslužnih područja kao područja tehničko-tehnološke cjeline sustava i i pravnog okvira za donošenje jedinstvenih odluka za pružanje vodnih usluga. Tehnička i tehnološka jedinstvena građevina javne vodoopskrbe te ono što čini mi se posebno posebno važno, a to je isporuka vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 2 milijuna prostornih metara godišnje. Ovim bi se smanjio broj isporučitelja vode, racionaliziralo poslovanje, ali i ono što je najvažnije cijena vode bi bila ista na cijelom uslužnom području što primjerice za moju županiju Splitsko-dalmatinsku znači da bi primjerice cijena metra kubično vode za kućanstva bila ista u gusto naseljenom Splitu kao i na slabo naseljenim otocima ili dalmatinskoj zagori. U zaštiti od štetnog djelovanja vode radovi preventivne redovne i izvanredne obrane od poplave koje su "Hrvatske vode" dosada direktno povjeravale povlaštenim pravnim pravnim osobama sada bi se po ovom zakonu ne bi bilo više direktne pogodbe nego bi se išlo u javni natječaj i čudi me da netko na to ima prigovor. Dakle, ja se pitam što bi bilo da smo i dalje predložili da ostane na tom? Ono što je u dosadašnjim raspravama izazivalo prijepor kada je u pitanju Zakon o vodama svakako je dakle bilo je najviše prijepora o vađenju šljunka i pijeska. Pa upravo u ovom zakonu to je riješeno u članku 97. na način da je zabranjena eksploatacija šljunka i pijeska u području značajnom za održavanje vodnog režima kako iz neobnovljivih tako i obnovljivih ležišta. Dakle, ne može se jasnije dati do znanja, dakle eksploatacije po ovom prijedlogu nema, ako i bude eksploatacije bit bit će samo u nužnim radovima ono što ostane ne može se više ugraditi u korito nego će se jednostavno ta količina na javnoj na javnoj prodaji prodavati po tržišnim cijenama. Dakle, mislim da je to i najvrednije što imamo, dakle evo ovo je po meni bitno, dakle da će cijena na uslužnim područjima biti za svaki kubični metar jednaka u naseljenim gradovima kao i u ruralnim dijelovima koji su slabo naseljene, koje imaju ogromne mreže, velike gubitke i vjerojatno ne bi nikad mogli imati cijenu da ne dođe do objedinjavanja komunalnih poduzeća. A što to znači za racionalizaciju? Pa mislim da ne treba govoriti kad imamo jednog upravitelja ili kad imamo na jednom sustavu 50 upravitelja, dakle po meni ovo je jedan dobar zakon i ja ću ga svakako podržati. Zahvaljujem. Sada je na redu uvaženi zastupnik Goran Heffer, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Naravno Zakon o vodama je kao i nekoliko prethodnih zakona koje smo tijekom ovog mandata donosili zaista jedan od najznačajnijih zakona u RH i očigledno je izazvao puno i polemika i raznoraznih osvrta budući da je dolazio u saborsku proceduru, vraćan itd., no evo konačno smo ga dobili. Jasno razlog tome je što je riječ o vodi kao rekao bih najvećem potencijalu RH, odnosno strateškom resursu kao što je već bilo nekoliko puta istaknuto, ali i onom dijelu gospodarstva Hrvatske u čemu možemo biti konkurentni kako EU tako i cijelom svijetu. Ovaj zakon donosi dosta novih stvari i vidljivo je zašto je bio povlačen nekoliko puta, dakle iz nekakve rasprave. I da iskoristim ono što je prof. Tomić na Odboru za razvoj i obnovu rekao, najveća stvar u svemu ovome jest da se definitivno zakonom kaže da voda ne može biti vlasništvo te da svako korištenje vode treba biti na nekakav način, kroz koncesiju, zakup ili ostalo reguliran. No, ja neću puno raspravljati načelno o zakonu nego ću se osvrnuti na neke članke iako sam dobio određene odgovore na odboru međutim mislim da je važno ponovno ih istaknuti jer vidim da ih kolege jednako tako kao i ja u mnogim stvarima misle ističu problematičnost tih članaka. Pa prije svega članak 19., kaže da prodaju zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu vodnog dobra, dakle to bi najčešće mogle biti poljoprivredne čestice koje su uz nekakve vodotoke ili uz izvore vode koji mogu i najčešće jesu privatno vlasništvo, prodaju se na takav način da je vlasnik dužan podnijeti "Hrvatskim vodama" ponudu u slučaju ukoliko želi to zemljište prodati. Ja moram podsjetiti da smo prije nepunih godinu dana, dakle 15. prosinca prošle godine donijeli Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji u onom osporavanom i prepunom polemika članku 81. govori nešto slično gdje kaže da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji želi svoje poljoprivredno zemljište prodati dužan podnijeti ponudu Agenciji za poljoprivredno zemljište. Da ne kažem da su ove, dakle ova 2 članka iz 2 zakona u svojevrsnoj koliziji jer teško je to napraviti i jedno i drugo, pitanje je ustvari kome vlasnik poljoprivrednog zemljišta koji je da kažemo na poljoprivrednom dobru, odnosno na vodnom dobru, a nije u sustavu vodnog dobra, kome bi trebao podnijeti ponudu ukoliko želi to svoje zemljište prodati? Dakle, ne bi valjalo da jedna stavka, odnosno jedan članak jednog zakona isključuje ili je u suprotnosti sa člankom nekog drugog zakona, jer će osim zbunjivanja vlasnika poljoprivrednog zemljišta izazvati i svojevrsno da ne kažem mišljenje o neozbiljnosti pristupa cjelokupnoj problematici. Sljedeći članak je očito najproblematičniji, jer sam ga u dvije rasprave već čuo. To je ustvari set članaka od 116. do 118. to je pitanje poslova obrane od poplave. Ja sam vrlo pozorno slušao raspravu uvaženog kolege Lesara, moram reći da se u cijelosti slažem pogotovo u onom dijelu gdje je on rekao da će u Međimurju će najbolje Međimurci braniti. budući da dolazim iz istočne Hrvatske dakle iz Slavonije kažem da će najbolje Slavoniju od poplave Dunava i svih ostalih rijeka braniti Slavonci. članak 116. kaže da provedba poslova obrane od poplave se ustupa najboljem ponuditelju primjenom postupka javne nabave na rok od 4 godine i da on mora biti certificiran za takve poslove na rok od 10 godina, te u jednom segmentu gdje sam postavio pitanje pretpostavivši da će to biti nekako obuhvaćeno, taj bi ponuditelj trebao 85% radne radne snage da tako kažem, odnosno ljudstva koji sudjeluje u tim poslovima imati sa lokalnog područja. No, meni je ustvari više dvojben jedan drugi članak, a to je članak 118. koji kaže on ustvari propisuje obvezu sudjelovanja pravnih osoba i građana s područja ugroženog poplavom. "Ako nastupi opasnost u takvom opsegu da obranu ne može provesti pravna osoba koja je taj posao dobila na javnom natječaju." Dakle, ono što mene ovdje neću reći zbunjuje nego pati, jeste pitanje te nekakve procjene opsega opasnosti. Trebamo li čekati da dođe poplava, pa onda ako poplavi onda će shvatiti da je opseg opasnosti toliko velik da se nije moglo. Ili će netko na kraju kada se ne daj Bože dogodi takva stvar, pitati osobe iz te javne ustanove ili kako će se već zvati iz te tvrtke koji će obavljati poslove obrane od poplave, a zašto vi niste imali na tom području imali više građevinskih strojeva? Zašto niste više ljudi angažirali? Zašto niste više vreća pijeska i što se sve donosi angažirali za takvu poplavu? Istodobno svjestan jesam i to piše u zakonu da se rade procjene, da se rade određeni dokumenti, da se sve pokriva papirnato kako imamo običaj reći. No ovo je zaista vrlo osjetljivo područje i ne čudim se što je određena skepsa izražena do sada na svim odborima, pa rekao bih i od osoba od kojih smo dobili prezentaciju zakona. Ili ono o čemu smo ovdje govorili što je sa nekakvim kapacitetima u jedinicama lokalne samouprave koje su do sada radile pripremne radnje, pripremala se pa čak opskrbljivale određenim sredstvima, radili određeni ustroj koji je imao isključivo zadatak da u određenom trenutku angažira dakle na znak uzbune sve moguće potencijale sa toga područja. Dakle ne procjenjujući opseg opasnosti da li je to veliko ili malo, nego kada je ugroza od poplave prisutna onda su svi na raspolaganju. Dakle, mene brine uloga jedinica lokalne samouprave koja je u prvom redu i zasigurno puno više zainteresirana za obranu od poplave, nego što je to bilo koja tvrtka koja je to dobila postupkom U nekim stvarima javni natječaj jeste financijski opravdan, jeste zasigurno najobjektivniji izbora između dvije ili više mogućnosti. Međutim u nekim stvarima postoje i drugi uvjeti ili druge okolnosti koje valjaju biti uvažene. Da ne kažem, ja sam rekao i na Odbor za razvoj i obnovu što će se dogoditi ukoliko zaista ne daj Bože se dogodi takva poplava, gdje neće niti ta tvrtka uspjeti to zaštiti pa čak niti angažiranjem cjelokupnog stanovništva, pa se pojave nekakve tužbe u obliku dokazivanja jesu li potencijali bili zadovoljavajući ili nisu. I evo još jedno kratko pitanje, članak 199. dakle uslužna područja područja koja govore o ograničenju od najmanje 2 milijuna prostornih metara vode godišnje. Što je sa seoskim vodovodima? Mi imamo seoske vodovode koji imaju svoje izvore imaju svoju mrežu, dobro funkcioniraju, nema nikakvih problema. Njima upravlja jedinica lokalne samouprave, nekakvo komunalno poduzeće jedini problem je što nemaju kapacitet 2 milijuna kuna. Mogu li oni biti kao takvi uspostavljeni kao uslužno vodoopskrbno područje. Budući da vidimo da postoji iznimka tako gdje to nije zbog zemljopisnih uvjeta moguće u sustav javne vodoopskrbe napraviti ili je to jednostavno tako da određena seoska vodoopskrbna poduzeća više ... ili ako hoće u kojem obliku hoće. Dakle, nekoliko opservacija i nekoliko pitanja. Evo hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepo. Ma kolega Heffer kada govorite upravo o koleziji između Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o vodama, postavio bih još na jednu koleziju a to je Zakon o šumama. Ovdje kaže da kod imovinsko pravnih odnosa da će se Hrvatske vode uknjižiti na javno vodno dobro i u ... području. Ali isto tako u članku 123. kada članku 123. kada govori o zaštiti od erozije i bujica, odnosno u članku 126. preferira pošumljavanje i kaže da se dozvoljava pošumljavanje, odnosno uzgajanje šume, sječa i uzgoju šume. Pa je onda nelogično da se u katastru se ne uvede, a budući da je to na državnom zemljištu nelogično je da se na javnom vodnom dobru, odnosno u inudacijskom području ne mogu uknjižiti Hrvatske šume kao posjednik, odnosno kao gospodari koji gospodare šumama na tom području. Jer po Zakonu o šumama Hrvatske vode ne mogu gospodariti šumama u inudacijskom području, jer mora onda osnovati svoju vlastitu firmu.

su poljoprivreda, šumarstvo, vodoopskrba i sve ostalo se prekriva. Dakle u određenim područjima trebali su zajedno sjesti i obaviti. A mi smo evo jučer imali baš pitanje plavnih područja, dakle ne inulgacijskih, neuređenih, uređenih nego plavnih područja kad smo govorili evo o ribarstvu. Dakle, i u tom sektoru isto tako postoje određena pitanja koja su u određenoj vezi sa Zakonom o vodama. Ali evo, naprosto to je pitanje koje kroz amandman može biti dodano ovom zakonu, pa vidjeti što se tu da učiniti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada je na redu pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Ivan Bogović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, gospođo ravnateljice, kolegice i kolege zastupnici. Obzirom da ova rasprava je već i potrajala. Manje više puno toga je rečeno i ja ću ukratko skratiti možda ono što ja smatram da je najbitnije reći, ali na početku svakako da kažem da dajem potporu donošenju ovog zakona. Dakle, svima nam je jasno da Zakon o vodama predstavlja iznimno važan pravni okvir radi značenja područja koje se njime uređuje, odnosno značaja prirodnog bogatstva, te gospodarenja tim prirodnim bogatstvom. Poznata je činjenica kako svi oblici života i sve ljudske aktivnosti više ili manje ovise o vodi, tom jedinstvenom i nezamjenjivom prirodnom bogatstvu na žalost ograničenih količina koje karakterizira neravnomjernost prostorne i vremenske Upravo iz tog razloga jasno proizlazi važnost odnosa čovjeka prema vodi, te značaj kvalitete dokumenata kojima se taj odnos uređuje. Također smatram veoma važnim naglasiti kako su vode radi značaja kojeg one imaju u članku 52. Ustava Republike Hrvatske uz more, poljoprivredno zemljište, šume i druga prirodna gospodarstva određene dobrom dobrom od interesa za Republiku Hrvatsku koje ima njezinu osobitu zaštitu. Dakako, tu odrednicu slijedi i Prijedlog zakona o vodama koji u članku 7. jasno govori da su vode opće dobro koje zbog svojih prirodnih svojstava ne mogu biti ni u čijem vlasništvu, te da imaju osobitu zaštitu Republike Hrvatske. Bitno je istaknuti kako se naša domovina ubraja u skupinu zemalja koje su relativno bogate vodom, te kojoj problemi s vodom nisu zaoštreni i ne predstavljaju ograničavajući čimbenik razvoja. Radi svega prethodno rečenog još jednom želim naglasiti potrebu donošenja kvalitetnog zakona za koji smatram da ovaj i je o vodama i ostalih propisa koji će omogućiti tijelima zaduženim za upravljanje vodama provođenje kvalitetne usklađene i održive politike za sve dijelove vodnog sastava i sve njihove korisnike. Na temelju važećeg Zakona o vodama donesena je u srpnju prošle godine i Strategija upravljanja vodama kao dugoročni planski dokument kojim su definirane smjernice i strateške odrednice razvoja vodnog gospodarstva. Bitno je naglasiti kako je sadržaj Strategije upravljanja vodama u potpunosti usklađen sa okvirnim direktivama o vodama i ostalim relevantnim vodnim direktivama Europske unije. Upravo iz tog razloga strategija predstavlja temeljnu podlogu pri izradi Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, uz napomenu kako su sve strateške odrednice unesene i detaljno razrađene u ovom konačnom prijedlogu zakona. Dakle, donošenjem ovog Zakona o vodama neophodno je između ostalog i radi potpunog usklađivanja sa okvirnim direktivama o vodama i drugim relevantnim direktivama usklađivanje sa odrednicama Strategije upravljanja vodama, horizontalnog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti okoliša itd. Uvažavajući sve prethodno navedeno prijedlogom ovog novog Zakona o vodama detaljno su razrađene strateške odrednice koje se odnose na zaštitu voda uz posebnu brigu o upravljanju kakvoćom vode za ljudsku potrošnju, o osiguravanju dovoljnih količina pitke vode za vodoopskrbu stanovništva ali i za različite gospodarske namjene. Također, posebna pozornost posvećena je upravljanju rizicima od štetnog djelovanja voda, osobito poplava radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite imovine, okoliša, kulturnog naslijeđa i gospodarskih djelatnosti. Isto tako, zakon propisuje da je korištenje voda svakom dopušteno pod uvjetom i u granicama određenim zakonom, te da se voda mora upotrebljavati i koristiti racionalno i ekonomično. To znači da je svaki korisnik voda obvezan koristiti vodu na način i u opsegu kojim se voda čuva od rasipanja, ali i štetnih promjena njezine kakvoće, te na način na kojim se neće onemogućiti zakonsko pravo uporabe i korištenja voda drugim osobama. Dakle, zakon utvrđuje opću uporabu voda, odnosno jednaka prava pod jednakim uvjetima za sve korisnike. I na kraju posebno želim naglasiti činjenicu kako se Konačni prijedlog Zakona o vodama mnoge odredbe znatno detaljnije i pravno kvalitetnije uređene. Zbog svega toga mišljenja sam da će ovaj zakon uistinu pridonijeti unapređenju, te ostvarivanju temeljnih ciljeva kada je u pitanju gospodarenje vodnim dobrom u Republici Hrvatskoj što znači da ću osobno podržati njegovo usvajanje. Zahvaljujem. I pojedinačna rasprava uvažene zastupnice Marijane Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (HSS)** Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče, gospođo ravnateljice. Pa evo tijekom ove godine na mnogim svjetskim međunarodnim konferencijama raspravljalo se o vodama. Naravno tema je bila održivo gospodarenje vodom kao neprocjenjivim resursom koji je istovremeno ograničen i neophodan za život svih nas. Naravno da su važnost vode prepoznali i Ujedinjeni narodi koji su 22. ožujka proglasili Svjetskim danom voda, ali isto tako koji procjenjuju da danas u svijetu preko milijardu ljudi ljudi nema pristup pitkoj vodi, a prognoze govore da će do 2050. godine čak 2/3 čovječanstva živjeti u područjima koja će oskudijevati vodom. Posljedice klimatskih promjena za koje je dijelom odgovoran i čovjek naravno ekstremne vremenske pojave poput raznih uragana i oluja, te dugotrajnih suša također predstavljaju velik problem za pitanja održivosti upravljanja vodama. Naravno, zbog toga će i neka područja temeljem ovog iskustva koje danas imamo biti pogođena razornim bujicama dok će na drugim dugotrajne suše onemogućiti opstanak ne samo ljudi već životinja i biljaka. Nestašica vode stoga postaje problem koji prelazi granice nacionalnih država i prijeti zaoštravanjem postojećih kao izbijanjem novih sukoba čemu svjedočimo. Kako kriza vode postaje problem globalnih razmjera svatko od nas pozvan je aktivno uključiti se u njegovo rješavanje. To znači da bi vodu trebali štedjeti, a ne rasipati, da je potrebno voditi posebnu brigu o općoj kakvoći voda promatranoj sa svih stajališta i kad govorimo o vodi za piće i kad govorimo o vodi iz komunalnih industrijskih postrojenja, kad govorimo o vodi koja se ispušta u prirodu, u vodotoke, jezera, more. A moram spomenuti da je Jadran najčišće more na Mediteranu i da takav i treba ostati ako želimo imati dugoročno prihod od turizma. Isto tako, tu treba uzeti u obzir i probleme koje imamo sa procjednim vodama iz se ne razumije./... vodama koje danas ne prolaze kroz sustav pročišćavanja otpadnih voda. Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2003. godine Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu izvora vode na vrlo visokom petom mjestu u Europi što je naša strateška prednost. Moj je stav da moramo promijeniti svoj odnos prema toj dragocjenoj tekućini, ne samo zato što će, kako će raspoložive količine se tijekom vremena smanjivati, rasti cijena, već i zbog budućih generacija. Postavlja se naravno pitanje na koji način novi Zakon o vodama odgovara na sve ove moje ranije iznesene teze, i kako se ovaj zakon odnosi prema ciljevima strategije upravljanja vodama, koji je usvojio Hrvatski sabor, u kojoj mjeri je zakon usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije i na kraju što taj zakon donosi običnom građaninu ili poslodavcu. Također postavlja se pitanje da li je zakon izbalansiran u odnosu na sve segmente društva koje zahvaća, te da li je možda prepreka gospodarskom razvoju ili pak očuvanju prirode i okoliša. Iz tumačenja koje smo čuli u uvodnom izlaganju predlagatelja, može se zaključiti da je prijedlog zakona usklađen sa okvirnom direktivom o vodama i sa ostalim relevantnim direktivama koje uređuju posebne segmente upravljanja i gospodarenja vodama. Naravno da možemo danas raspravljati da li je to ostvareno u potpunosti ili postoji još određeni dijelovi koje bi trebalo doraditi, ali svakako trebamo imati na umu ne samo na izgled usko područje koje uređuje ovaj zakon, dakle područje voda, već cjelokupni kontekst regulative a koja se odnosi na područje zaštite okoliša, zaštite prirode i ne manje važno javno zdravstvo i sanitarnu zaštitu. Moja je želja kao zastupnice u Hrvatskom saboru da ovaj zakon nedvosmisleno uredi sustav gospodarenja vodama na korist građana Republike Republike Hrvatske i da uzme u obzir sljedeće prioritete. Voda je preduvjet života i svaki čovjek ima neotuđivo pravo na nju. Zbog navedenog privatizacija i rasprodaja izvorišta pitke vode u Hrvatskoj ni pod kojim uvjetima nije prihvatljiva, štiteći vodu, štitimo i okoliš ali i zdravlje građana Republike Hrvatske. Znamo i sjećamo se da je postupak donošenja ovog zakona bio dugotrajan i da je na njega bilo podosta primjedbi, pa čak stotinjak amandmana i meni je drago da je predlagatelj sam uočio da zakon treba doraditi i da je velik dio tih primjedbi koje su bile izrečene i od strane struke i od strane nas zastupnika i nevladinih udruga ipak ugrađene u ovu konačnu verziju koju danas imamo pred sobom. Moram reći kao predsjednica Odbora za zaštitu okoliša da pozdravljam i odluku predlagatelja da prihvati primjedbe koje su i na našem odboru bile izrečene i koje su ugrađene u točci 5. zakona, a odnosi se na zaštitu voda i vodnog okoliša. Osobno smatram važnim odredbe u članku 39. kojim je također uređeno sudjelovanje prilikom donošenja strategije i plana upravljanja vodnim područjima, a kojim su uređeni i dovoljno dugi rokovi za podnošenje primjedbi i prijedloga te provedbu javne rasprave, se ne razumije./… konvencije, i na što su uglavnom nevladine udruge imale puno prigovora. Tako da je ovaj članak sada korektno napisan. Posebno se želim osvrnuti na dio zakona kojim djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje prelaze u obuhvat ovog zakona. Koliko to ispravno i dobro, postoje različita mišljenja, o tom smo dosta razgovarali. No smatram da cjelokupno gospodarenje vodama mora biti pokriveno ovim zakonom. Ovdje želim reći da je u segmentu komunalnog vodnog sektora potrebno imati sluha za posebnosti svakog dijela tog sustava. Područje kontinentalne Hrvatske ne može se uspoređivati sa područjem zagore, ili priobalja, jer je način vodoopskrbe i odvodnje uvjetovan karakteristikama okoliša, ali dijelom i nasljeđa koje imamo. Zbog toga smatram da nije nužno baš uvijek inzistirati na okrupnjavanju sektora, da treba uvažiti te posebnosti svih naših regija u Hrvatskoj, županija možda trebamo potražiti primjere u susjedstvu, a po meni je dobar primjer Bavarske i Austrije, te na taj način omogućiti tržišno održiv sustav u kojem ima prostora i za male koncesionare. Ovdje ću samo spomenuti jedan od ciljeva, možda je najvažniji cilj strategije. Razvoj javne vodoopskrbe i povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava sa sadašnjih 80% na 90% do 2023. godine, koji bi morao biti uspješno ostvaren na temelju odredbi ovog zakona, te Zakona o financiranju vodnog gospodarstva. I to mi se čini kao prioritet. Zašto to govorim? imamo i članak 89. o kojem se danas puno raspravljalo u Hrvatskom saboru. U tom dijelu je uređeno korištenje vode namijenjene ljudskoj potrošnji za prekograničnu prodaju. Ja smatram osobno važnim razmotriti potrebu stavljanja jasne odredbe da je prihod društva, koje će biti osnovano od Vlade Republike Hrvatske, a koje prodaje vodu u izvornom obliku na tržišta drugih zemalja, u količinama većim od 3 i pol milijuna metara kubnih, prihod državnog proračuna, a da odluka o prodaji mora biti donesena u Hrvatskom saboru, vraćajući se ponovo na važnost vode kao dragocjenog i strateškog resursa. Želim ovdje apelirati na sve nadležne službe i tijela da prije provođenja ovog članka 89. Zakona o vodama, prije svega osiguraju vodoopskrbu pitkom vodom svim našim kućanstvima u Republici Hrvatskoj, jer još uvijek na žalost postoje građani lijepe naše koji nemaju pitku vodu u svojim domovima i mislim da to trebamo promijeniti i da nam to treba biti ustvari osnovna zadaća. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I na kraju, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa. Evo samo kratko. Uz potporu zakonu, osvrnuo bih se na članak 258. Naime o tome smo raspravljali kada je bila donošena strategija. Dakle ono što smatram iznimno važno je da dolazi do konačno do razdvajanja onog komunalnog od komercijalnog. Dakle poduzeća koja su do sada se bavila opskrbom i odvodnjom, opskrbom pitkom vodom i odvodnjom u gradovima, da se ne mogu više baviti komercijalnom djelatnošću, odnosno da na tržištu konkuriraju za izvođenje različitih građevinskih i drugih radova. Naime, to je iznimno važno jer do sada nismo mogli raščlaniti iz njihovih bilanci što je ono što je nastalo kao trošak ili gubitak uslijed poslovanja, dakle uslijed ovog posla komunalnog gdje se bave distribucijom vode, odnosno odvodnjom, a što je nastalo kao nekakav problem na tržištu, odnosno dubioza uslijed nekih poslovnih aktivnosti. Druga, jasno je sve su to plaćali građani kroz povećanu cijenu vode, ali druga važna stvar koja je u tome bila da su se izvodili dakle na tržištu i da su ta komunalna poduzeća ravnopravno konkurirala na tržištu, znači stvarala nelojalnu konkurenciju onim drugim poduzećima koja se isključivo bave građevinskom djelatnošću. I tu su uvijek na neki način bila u prednosti, jer su uvijek imali nekakvo i pokriće, ali i neku snažniju bazu, podlogu za Ja ću samo navesti jedan primjer jednog takvog poduzeća koje je na tržištu se kandidiralo, dobilo za izvođenje građevinskih radova, umjesto novca dobilo je stanove i dakle kad se gleda zakonski oni su ok, oni su naplatili ove svoje radove vjerojatno i tržišnu vrijednost i sve to stoji, ali s druge strane to je mrtvi kapital, ugrožena je tekuća likvidnost i jasno je da se posegnulo za povećanjem cijene vode. I to su stvari koje se moraju u budućnosti izbjeći i koje ovaj zakon stvarno regulira na najbolji mogući način, dakle da se te 2 stvari odijele i da se one više ne mogu baviti tim djelatnostima. I kao što vidimo iz zakona obveza usklađivanja je godinu dana. Evo još jednom potpora zakonu. Hvala

poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Pa evo na početku se želim zahvaliti svima vama koji ste uzeli učešće u raspravi i koji ste dali podršku ovom tekstu konačnog prijedloga Zakona o vodama. Želio bih kratko, samo zaista kratko, reći, zapravo odgovoriti na neka pitanja koja su postavljena ovdje, prije svega što se tiče sustava obrane od poplave. Ponovno želim reći da naša država ima najbolji sustav obrane od poplava u ovom dijelu Europe. To smo dokazali i pokazali i nekoliko puta sam bio na međunarodnim konferencijama gdje se isticalo evo u obrani od poplava daleko otišli najdalje jer štete su bile najmanje. No međutim ovdje smo u raspravi čuli da u drugim europskim zemljama to rade privatna poduzeća. To ne rade tamo ta poduzeća nego rade vojska, policija, civilna zaštita itd. Te države razmišljaju znači da naprave model isti takav kakav imamo mi jer se on pokazao u praksi dobar. No međutim ono što želimo ovdje jasno reći da ne postoji mogućnost da tvrtka koja dobije licencu u Osijeku da dođe braniti ranjeno područje recimo u Varaždinu. Znači, licencirano poduzeće licencu izdaje ministarstvo i samo onaj tko ima na lokalnom području, na branjenom području 85% ljudi, znači ako treba 100 ljudi mora 85% ljudi živit tamo, znači mora imati i ljude, iskustvo, materijal, opremu, mehanizaciju itd., tako da ne postoji mogućnost ovoga što je rečeno u raspravi. I ono što je najbitnije od svega te će tvrtke raditi isto što su radile i dosad znači nikakvih izmjena neće biti, jedino što je za njih dobro sad će to raditi iduće 4 godine, znači neće imati dosad kao ugovor na godinu dana i jasno da ako planiraju svoje radove na 4 godine da će i cijena radova biti manja. I ono što je najbitnije od svega da se raščisti kad dođe izvanredna obrana od poplava tada se ide prema Zakonu o javnoj nabavi, ali prema izuzeću. Znači sa tim tvrtkama se direktno ugovaraju poslovi i tu nema nikakve dileme. Znači onaj dio koji se radi o redovnom godišnjem čišćenju, košnji, održavanju itd., se radi znači na period od 4 godine. I evo još jedan dodatak o izvozu vode u treće zemlje. Mi znamo svi da je voda resurs budućnosti. Hrvatska Vlada se odlučila ovdje znači da će tamo gdje se države pojavljuju kao partneri, rekao sam da je država Izrael već pokazala svoj interes, znači sa druge strane partner treba biti isto država u ovom slučaju tvrtka koja će biti osnovana od strane države RH, koja će biti partner u tom poslu isto tako sa tvrtkom koja je osnovana od strane države Izrael. Znači to je apsolutno jasno, koja se god država pojavi ovdje kao partner mi ćemo biti država partner u tom poslu. I na kraju, evo možda jedna dilema koja se pojavila ovdje, znači kod uslužnih područja cilj malih općina je da uđu unutar uslužnog područja zato što će se riješiti svojih malih crpnih stanica, postrojenja, izvorišta itd., i ući će u sustav regionalnih vodovoda, dobit će vodu iz njih i jednostavno će cijena vode na tom uslužnom području biti puno, puno manja nego što bi realno morala biti u tim malim općinama. Evo toliko, za kraj još jednom svima zahvaljujem i hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se za to steknu uvjeti. Sutra nastavljamo u 10 sati, molim vas, u 10 sati i to sa pročišćenim dnevnim redom točka 1. Konačni prijedlog Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 488. Želim vam svima laku noć. Hvala.